колеги, я хотів би привітати народного депутата Прощука Едуарда Петровича з днем народження. Побажати успіхів, досягнень і здоров'я. (Оплески) Я думаю, що це, мабуть, найбільш головна річ, яка може бути у кожної людини. Готові реєструватись, шановні колеги?

В залі зареєстровано 283 народних депутати України. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, згідно статті 25 Регламенту Верховної Ради України у середу ми маємо 30 хвилин для виступів народних депутатів із внесенням пропозицій, заяв та повідомлень. Прошу народних депутатів записатись на виступи.

Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна. Ніна Петрівна Южаніна.

Доброго ранку, президія! Доброго ранку, колеги! Хочу звернути вашу увагу на те, що сьогодні чи не вперше, починаючи з 2010 року, велика кількість підприємців, представників мікробізнесу вийшли під Офіс Президента. Мені здається, що за час від 20 вересня 2019 року до сьогоднішнього дня після прийняття шкідливих для мікробізнесу законів пройшло багато часу. Ви, шановні колеги, побували на місцях, ви побачили, в якому стані знаходяться зараз підприємці, які дають 20 відсотків надходжень до місцевих бюджетів, тут багато депутатів-мажоритарників. Я закликаю всіх сьогодні приєднатися до акції і зробити в подальшому найправильніші кроки, адже ви також можете помилятися. Ви мали за цей час можливість ознайомитися, а яка ж мета ставилася перед нами, перед вами урядом щодо повної фіскалізації діяльності підприємців. Немає мети. До сих пір ніхто не пояснив, а в чому ж заключаються чи вигода, чи достатки для бюджету від прийняття цих законів. Зате підприємці вже порахували: від 10 до 20 мільярдів їм прийдеться додатково витратити на всі ці заходи, які передбачені застосуванням РРО. Це не тільки придбання РРО, це значно більше і складніше для тих людей, які мають працювати виключно на себе, дбаючи про тих 2 мільйонів людей, які зайняті в цьому нелегкому повсякденному труді. Отже, звертаюся до вас. У нас є можливість сьогодні підтримати цих людей, які знаходяться під Офісом Президента. І в найближчі дні розглянути законопроекти 2644 і 2645, підписані зовсім різними по поглядах, по позиціях, по політичних належностях народними народними депутатами. Це дасть нам можливість всім разом виправити помилку і потім в подальшому працювати виключно над тим, щоби сприяти розвитку мікробізнесу, щоб надати, навпаки, додаткові інструменти, щоб кількість цих людей значно збільшилась. Я закликаю вас всіх зараз відкинути всі свої амбіції. Я ще раз повторюю, помилки допускають всі. "Європейська солідарність" закликає всіх разом вийти до цих людей, підтримати їх, і ми будемо підтримувати в Раді законопроекти 2644 і 2645. І спільно йти з вами далі, напрацьовувати гідні закони для того, щоби вони були нешкідливі для економіки України. Тож ідемо всі разом на Майдан. В'ятрович Володимир Михайлович. Доброго дня, шановні панове депутати! Вчора у цій залі всі разом ми вшанували усіх загиблих на Майдані 6 років тому. Завтра ми на державному рівні відзначатимемо державний День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Нам важливо пам'ятати про Революцію Гідності, тому що ця пам'ять є гарантом незворотного демократичного розвитку нашої країни, вона є гарантом проєвропейського напрямку розвитку нашої країни. Саме тому цю пам'ять там завзято атакує Росія протягом цих 6 років. Але цього тижня найбільш показово, що до цих інформаційних атак проти Майдану, проти Революції Гідності долучилися проросійські медіа в Україні, які поширюють інформацію, яка дискредитує Майдан і Революцію Гідності, представляючи їх, як переворот, які дискредитують Героїв Небесної Сотні. Але треба розуміти, що це стало можливим через позицію керівництва держави. Призначення адвоката Януковича Бабікова заступником Державного бюро розслідувань – це не лише наруга над родичами загиблих Героїв Небесної Сотні, це якраз і є сприяння до розвороту в оцінці Майдану в догоду Російській Федерації. Більш того, тут, в парламенті, депутатами "Опозиційної платформи - За життя" зареєстровано законопроект про соціальний захист бійців "Беркут", саме тих, які вбивали Героїв Небесної Сотні. Очевидно, що саме в такій ситуації, саме цього тижня нам вкрай потрібне ухвалення заяви парламенту, в якій би було надано чітку оцінку Майдану, Революції Гідності. І така заява готова. Її авторами є представники майже всіх політичних груп і фракцій парламенту за винятком "Опозиційної платформи - За життя". Ця заява пройшла через Комітет гуманітарної та інформаційної політики. Через це звертаюсь до керівництва парламенту скликати позачергову сесію для ухвалення цієї заяви. Ми знаємо, що таку нашу позицію підтримують представники фракції "Батьківщина" та "Голос". Переконаний, що така заява потрібна для того, щоб продемонструвати українському суспільству, що для нинішнього парламенту, для України в цілому є важливі ці цінності, за які загинули Герої Небесної Сотні. Слава Україні!

Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Шановні народні депутати, шановні українські громадяни, я звертаюсь в першу чергу до вас. Я хочу, щоб ви уважно почули, що я зараз скажу. Не піддавайтеся на маніпуляції, тому що, якщо зараз включити телевізор, то можна просто звинуватити Президента Зеленського і партію "Слуга народу" в усіх смертних гріхах, які є. Зараз опозиція, старі політики намагаються нам нав'язати те, що ринок землі – це погано. Але чи можемо їм вірити? Я думаю, висновок очевидний: ні, не можемо. Всі 28 років вони ставали багатшими, вони будували країну для людей, але вони будували країну для своїх людей зі своїми правилами, зі своїми цінностями життя, вони відправляли дітей жити та працювати за кордон. Так от я хочу сьогодні виступити руйнівником фейків, про що зараз говорять. По-перше, жодного продажу іноземцям не відбудеться. Банківські установи, які будуть кредитувати наших аграріїв, зможуть в разі стягнення, так, отримати ті земельні ділянки, але вони повинні і зобов'язані згідно нашого законопроекту продати земельні ділянки на протязі 2 років на відкритому аукціоні. А в противному випадку вони будуть підлягати конфіскації. Наступне. Тут один депутат казав про те, що буде обмежений доступ до річок і лісів. Так це не відповідає дійсності, мова йде про сільськогосподарську землю. Один з народних депутатів взагалі казав про те, що там похоронені його батьки. Вибачте, це земля сільськогосподарського призначення, це не має жодного відношення до предмету того, про що розповідають на сьогоднішній день окремі народні депутати. Так от, про що цей законопроект? Цей законопроект означає, що ви зможете розпоряджатися своєю, Богом даною, власністю. Вартість оренди підвищиться. Не так, як зараз, за два мішка зерна ви будете здавати в оренду місцевому феодалу земельну ділянку, а, за нашими підрахунками, це буде мінімум 30 тисяч гривень. А за 30 тисяч гривень можна вчити свою дитину в Києві. Подумайте про це. Вартість продажу збільшиться, але ніхто вас не буде зобов'язувати продавати свою земельну ділянку. Це ваше право. що ми маємо у підсумку. Вони хочуть вас тримати знову далі в кайданах. Вони хочуть, щоб ви були рабами. Вони хочуть, щоб так, як 28 років далі вас грабувати, за ці абсолютно копійки орендувати ваші паї. Ми хочемо зупинити це. Ми хочемо зупинити рабство на території України і ми це зробимо. Ми зробимо це з командою партії "Слуга народу". Ми будемо йти для того, щоб стаття 14 Конституції…

Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Змушений підняти тему, яка тривожить сьогодні увесь світ коронавірус. В День пам'яті Героїв Небесної Сотні, 20 лютого цього року, літак, на якому повернуть українців з Китаю, має приземлитися в Україні. Так, це правильний крок, адже безпека своїх громадян – це найголовніше завдання влади. Але поки влада дбає про безпеку українців у Китаї, трішки забуває про безпеку українців тут, в межах своєї держави. Я зараз маю на увазі цю паніку і невизначеність, яку спричинила відсутність належної комунікації уряду із своїми громадянами. Протягом вихідних і до сьогодні мешканці Яворівського району, інших районів Львівщини, Теребовлянського району Тернопільщини є у великій паніці, адже поширюються чутки, що в місцеві санаторії, такі, як наприклад, "Шкло" біля великого міста Новояворів, привезуть людей на карантин. Уряд не пояснює своїм громадянам, що насправді відбувається. По-перше, місця, де евакуйовані з Китаю українці будуть утримуватися на карантині, повинні бути віддалені, відповідно облаштовані і захищені, а не в населених пунктах, де через дорогу знаходяться житлові будинки, як в селищі Шкло. По-друге, уряд має назвати локації, де буде карантин, щоб припинити цю паніку серед населення. Відвертість перед громадою в кризових ситуаціях є теж дуже важливою. І поки немає жодної загрози для безпеки людей в Україні, є велике прохання: не створюйте її штучно, поясніть людям, як і де буде відбуватися цей карантин. І по-третє, поки люди в тривозі через цю світову епідемію, в нас всередині країни є й інші проблеми, які щодень вбивають сотні українців. Лише за останній тиждень в мене на окрузі сталося кілька жахливих ДТП: це і трагедія в селі Коти, це і часті аварії і трагедії в селі Наконечне, які знаходяться на міжнародній трасі М10. Тому закликаю уряд звернути увагу на ці проблеми на дорогах, освітлити місця на міжнародних трасах, там, де проходять населені пункти, і збільшити там патрулювання. З відповідними зверненнями я звернувся до всіх органів. Чекаємо з громадою на реагування. Дякую.

вчора сталися події, яких не було з 2018 року. Були величезні обстріли в Луганській області, був бій, загинув український військовий, чотири поранених. Прошу вшанувати пам'ять хвилиною мовчання загиблих у цій гібридній війні.

Були обстріляні міста Новотошківка, Тошківка, мені телефонували зі Стаханова, з мого рідного, Золоте, телефонували з Папасної. Скажіть, будь ласка, "сіра" зона ким контролюється? Люди не можуть поїхати з "сірої" зони, тому що це шахтарські міста, і за це я говорив неодноразово. Вже вісім місяців не виплачується заробітна плата. За що люди поїдуть в мирну Україну? Сьогодні страждають діти в дитячих садочках, в школах. Коли це буде закінчено, ця епопея, ця епідемія? Коли людей будуть розміщувати в мирній Україні, дадуть нормальні робочі місця, сплатять заробітну плату, хоча б люди могли б виїхати з тієї території. Люди живуть прямо там, де йде обстрілювання, де розрушаються будинки, де влучують бомби в школи, і ніхто за це не відповідає. Група "Довіра" вимагає негайного або скликання, позачергового скликання парламенту, щоб нам доповів міністр оборони, що ми будемо робити з "сірою" зоною, коли будуть розселені люди і вивезені з тієї території. Ми виконали всі мінські домовленості, ми показуємо всьому світу демократичний підхід. Ми не хочемо воювати, ми хочемо, щоб ця війна закінчилася, і люди не повинні від цього страждати, а страждають перш за все діти. Скажіть, будь ласка, загинув один військовий, чотири – поранених. А скільки людей загинуло від серцевого нападу від цієї війни? Скільки людей получили травму, психологічну травму і як вони будуть лікуватися? Післявійськовий синдром або військовий синдром. Далі. Що стосується саме Луганської області. Я неодноразово заявляв, що сьогодні люди не тільки під обстрілами, а ще й голодують в ХХІ столітті. Хто за це буде відповідати? Хай вийде на цю трибуну міністр енергетики, екології і доповідає нам, що він буде робити з шахтарями. Також ми вимагаємо заслухати міністра реінтеграції Донбасу, хай дасть відповідь, яким чином будуть відбудовувати там, на тій території школи, дитячі садочки, будинки. За три роки обстрілів.. вибухнула база військова в Сватівському районі, в 2 тисячі будинків не накриті дахи. Та не накриті сьогодні не тільки цивільне сьогодні житло, а я й ще раз хочу сказати, державні заклади, це школи і… Дякую. Шановні колеги народні депутати! Я маю повноваження звернутися до вас від групи народних депутатів "За майбутнє", які є мажоритарниками і представляють 4 мільйони виборців. У своєму зверненні я апелюю найперше до депутатів теж мажоритарників, які мають знати найсвіжішу інформацію, що стосується нинішнього засідання Зокрема, на порядок денний виноситься документ, за яким має бути проведена оптимізація освітніх закладів. Якщо ви не маєте такої інформації, хочу до вас донести, що сьогодні має бути ухвалена Постанова про зміну порядку надання освітньої субвенції для сільських шкіл, за якою з 1 вересня 2020 року припиняється фінансування шкіл, де навчається 30 і менше дітей. Отже, зверніть увагу, що таких шкіл в Україні є майже тисяча. Це в зону ризику дискримінації потрапляє майже 15 тисяч школярів. І в мене постає питання. Скажіть, будь ласка, що уряд за півроку зробив для 15 тисяч сільських школярів? сільських школярів? Чи відкрита хоча б одна сільська школа? Чи поремонтована хоча б одна сільська дорога? Чи створені і належно профінансовані опорні навчальні заклади? Я вам відповідаю, що ні. Так ось, я закликаю уряд негайно призупинити ці дії щодо дискримінації сільських школярів. І допоки для сільських шкіл не будуть проведені належні роботи, закривати з 2020 року сільські школи категорично не можна. Я прошу, депутати-мажоритарники, зверніть на цю страшну ситуацію свою увагу. Вам повертатися в округи до своїх виборців. Що вам скажуть люди? І звертаюся до усіх, хто колись вчився у школі: згадайте, звідки ви, звідки ваша дорога і куди вона пролягла. Дякую.

Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Колеги, продовжимо говорити про маніпуляції. Зараз всі українські громадяни, хочу прочитати статтю 14 Конституції України, народні депутати від опозиційних фракцій, вони воліють тільки читати першу частину. Так от, читаю першу: "Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави". Читаємо далі: "Право власності на землю гарантується. Це право набувається, реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону". Я хочу нагадати всім колегам, що є рішення Європейського Суду з прав людини, який визнав те, що мораторій на землю є незаконним, що це обмежує права громадян. Бачите, як кричать, бачите? Ми на правильному шляху. Ми на правильному шляху, дорогі українці! Ми повернемо вам ваше законне право. Так от тут, до речі, представник вашої фракції вчора казав про Президента Лінкольна. Так от Президент Лінкольн повернув, точніше, вніс правку про те, що

як відбувався його виступ тоді в Сполучених Штатах Америки в парламенті. Депутати казали, що це погано, казали, що ще треба 20 років для того, щоб нам відмінити рабство в нашій країні. Вони казали про те, що це не на часі, Президент Лінкольн вбиває свій рейтинг, він більше ніколи не буде в політиці, він не на правильному шляху. Але йому це вдалося, він ввійшов в історію. Отак нам вдасться внести зміни відповідні, провести Закон про відкриття прозорого ринку землі, надати право громадянам України володіти та розпоряджатися, розпоряджатися… От уявіть, дорогі українці, якби у вас була квартира, але на ній був замок і ви б не могли нею користуватися, ви б не могли нею розпоряджатися. Отак само вони ввели мораторій на ваші права на ринку землі. Далі що буде відбуватися? Вони кажуть, що все продадуть, заберуть іноземці. Насправді ж, нашими законопроектами передбачається, що всі землі державної власності і комунальної будуть передані місцевим громадам, об'єднаним територіальним громадам. А це значить, що саме вони вирішувати будуть, чи віддати вам цю землю, роздати між мешканцями громади, чи її продати і побудувати лікарні та нові школи, дороги, чи здати її в оренду і отримати постійний прибуток. Саме ви будете вирішувати, обираючи своїх депутатів в місцеві ради, і уповноважувати їх на це. Жодні чиновники в Києві не будуть вирішувати, які раніше купували тут різні "ролс-ройси" собі, квартири, вони більше цього робити не будуть. Будуть тільки органи місцевого самоврядування вирішувати, що і як робити із землею, яка вам належить. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ярослав Іванович Железняк. Доброго дня, шановні колеги! У нас багато в цьому залі ми присвячуємо питанням економіки, і, на жаль, одна проблема, яку ми точно не вирішили, це втручання правоохоронців в економіку. Ви знаєте, буквально, вчора людей, які ще в 2015 чи 2016 році боролися з тим, що СБУ в ручному режимі ставила на "стоп" зовнішньоекономічну діяльність ліцензію, вже почали доганяти приходити їм повістки за те, що вони знімали ті санкції, які СБУ накладала лише для того, щоб насправді отримати хабар, вони делегували своїх людей в міністерства. І це питання, на жаль, було вирішено тільки в 2017 році, але ще зараз ці люди, як Денис Бутенко і інші працівники Міністерства економіки отримують повістки за те, що тоді допомагали бізнесу. Але я і сьогодні хочу підняти це питання більш глобальніше. У нас вже місяць, навіть більше, пройшло після того, як в цій залі був відмінений законопроект про Бюро фінансових розслідувань, який позбавляв СБУ економічного втручання. У нас 10 місяців пройшло після того, як Президент України пообіцяв у своїй передвиборчій програмі про те, що СБУ буде позбавлена права втручатися в економіку. Але, на жаль, ми досі не отримали аналітичний орган. Те, що є зараз, це, ну, насправді такий покращений аналог радянського КДБ, який кожен день втручається в економіку. Ви знаєте, у них є навіть улюблена стаття – це ухилення від сплати податків. Тисяча двісті кейсів було відкрито в 2019 році. До суду дійшов лише один відсоток. Половина вироків була виправдувальних. І це точно дає нам доказ про те, що вони не можуть займатися цим далі. Експорт горіхів, санкції на імпорт скрапленого газу, обшуки в ІТ-компанії – це все те, що ми бачимо в новинах, і це все те, в що втручається СБУ. І саме через те, що зараз немає можливості і немає законопроекту, єдиним можливим варіантом є внесення нового законопроекту про спеціальний аналітичний орган, основна ідея якого буде позбавлення всіх правоохоронних інших органів права втручатися в економіку. Ми сьогодні вносимо від себе цей законопроект. Він буде мати обмеження про кількість працівників такого органу, про те, чим вони можуть займатися. Це стане аналітичним, а не розслідуванням, або радянським органом. Він буде мати прозорий відбір керівника. І найголовніше, він буде мати прозорі і зрозумілі показники ефективності. Якщо Президент не може внести цей законопроект і зробимо і допоможемо йому цим. А ви… прошу, підтримати і проголосувати. Дякую. Шановні громадяни України, шановна президія, шановні народні депутати! Я хотів би зараз звернутись до попереднього виступаючого, який сказав, що потрібно ввійти в історію і зараз у нас є такий історичний шанс. Я хотів би сказати. В історію потрібно ввійти, а не вляпатись. Що відбувається. По землі ми можемо довго сперечатись, чи це потрібно робити, чи не потрібно. Але згадайте, що сталося з приватизацією. Такі ж самі гарні слова, були якісь ваучери. Підприємств немає. Не буде і землі. Що робить наш уряд. Уряд теж вляпався в історію. Освіта є базою розвитку будь-якої держави. Сільська освіта закривається. Хочуть заробітні плати прив'язати вчителів до кількості учнів в класах. Автоматично сільські школи будуть закриватись. Буде рішення про те, що там кількість дітей, де менше ніж 50, потрібно закрити і зробити це швидко. Ніхто не каже про те, що потрібно на кошти купувати шкільні автобуси, будувати дороги, возити до інших шкіл. Про це не йдеться мова, робиться все, щоб сільські школи закрилися. Наступне – медицина. Сільська медицина. З 1 квітня, для тих, хто не знає, шановні народні депутати, утримання перекладають на місцеві бюджети, коштів у деяких сільських радах немає. Що буде відбуватись? Закриватись. Отже, освіту закрили на селі, медицину закрили на селі. В районних центрах кошти на утримання центральних районних лікарень прийшло 50 відсотків, інші кажуть, шукайте в місцевих бюджетах. Робиться так, щоб і в районних центрах закривались лікарні. Як ви думаєте, для чого це робиться, якщо все закривається на селі? Напевно, щоб земля була без людей, і потім ви приймете закон, яким дозволяєте 10 тисяч гектарів землі купувати в одні руки. Прийдуть величезні компанії, величезні агрохолдинги – їм люди не потрібні, їм потрібна земля. І останнє – економіка. На протязі всіх п'яти місяців, які працює уряд, економіка падає. І що ми бачимо? Ми бачимо, що з'являються ініціативи відкриття "департаментів щастя", призначаються люди. Про яке щастя ми кажемо, кажемо, якщо у нас економічний спад? Я всіх закликаю в цьому залі об'єднатись, і єдине, що може врятувати нашу країну, це Кабінет Міністрів об'єднаний, де будуть представники всіх фракцій, це те, що може врятувати Україну. І не можна голосувати за таку редакцію Закону про землю. Не вляпайтесь в історію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Скорик Микола Леонідович. Народний депутат Скорик, фракція "Опозиційна платформа - За життя". Шановна президія, шановні колеги, шановні громадяни України! Перш за все я хотів би подякувати керівництву Верхової Ради за те, що вчора, коли ми вшановували пам'ять жертв трагічних подій лютого 2014 року в Києві, то керівництво Верховної Ради запропонувало вшанувати пам'ять всіх загиблих в тих подіях. ви знаєте, що одне з головних досягнень нової влади є те, що вдалося знизити рівень громадського протистояння і взаємної ненависті. У всякому випадку я відчуваю це в порівнянні з попереднім скликанням в сесійній залі. Мені здається, що в чергову річницю цих подій настав час, і мені б дуже хотілося, щоб на це вистачило політичної волі у керівництва держави, знизити градус громадянського протистояння і в цілому в суспільстві. Що я вважаю для цього потрібно зробити. З врахуванням тієї кількості повідомлень в засобах масової інформації, і зарубіжних, і вітчизняних засобах масової інформації, про ті обставини подій на Майдані лютого 2014 року і всі їх неоднозначності. Мені здається, що в парламентсько-президентській державі парламент мав би цим зацікавитись. Я неодноразово говорив з цієї трибуни про необхідність створення комісії щодо розслідування подій 2 травня в Одесі в 2014 році. І коли я виступав кожного разу з цього приводу, я завжди підкреслював, що я вважаю, що ми маємо зробити такі ж кроки і стосовно подій на Майдані. Країна і весь світ мають дізнатися, що там відбувалося. Поки ми не покараємо, дійсно, винних в тих подіях, говорити про те, що ми можемо повернутися до правової держави, дуже і дуже важко. У керівництва держави, мені здається, є такі наміри. У всякому випадку вони їх продемонстрували на прикладі резонансного вбивства Павла Шеремета. І мені б дуже хотілося, щоб знову ж таки вистачило політичної волі для того, щоб дати хід розслідуванню. Я впевнений, що всі ці докази є у наших правоохоронних органах, і ми, дійсно, знайшли винних в цих трагічних подіях. Я вважаю, що це, дійсно, об'єднало б суспільство і дало б новий поштовх для розвитку України, дало меседж світовому співтовариству, що в Україні, дійсно, діє закон. І це було б великою справедливістю в чергову річницю цих трагічних подій. Дякую за увагу. Слово надається заступнику Голови Верховної Ради України Олені Костянтинівні Кондратюк. Дякую, Дмитро Олександрович. Шановні колеги, дороге товариство, ви знаєте, я не сильно зловживаю виступати у Верховній Раді з цієї трибуни, але сьогодні я хотіла б все ж таки виступити, тому що для мене як для громадянки, як для народної депутатки це світоглядні ідеологічні речі, які пов'язані з подіями 18-21 лютого 2014 року, які стали насправді вирішальними і трагічними епізодами Революції Гідності. Ви знаєте, всі, хто був учасниками Майдану, мають свої спогади. Звичайно, це спогади про події, які відбулися біля Маріїнського парку, на Грушевського, в Кріпосному провулку, люди згадують про десятки вбитих, безліч поранених. Багато родин насправді втратили своїх рідних, близьких і найдорожчих у світі людей. Особливо болить за наймолодших синів з Небесної Сотні: це Назарія Войтовича, Устима Голоднюка, Дмитра Максимова, Романа Гурика, які загинули. Їм було всього від 17 до 20 років. Пройшло 6 років. Проте найперше родини Героїв Небесної Сотні, на жаль, так і не отримали найголовнішого – це відчуття справедливості. Справедливого і невідворотного покарання для виконавців та замовників злочинів проти Майдану, на який пішов режим Януковича. У попередньої влади було вдосталь часу, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних. Вона не впоралася з цим завданням, і це гірка правка. Ми також не дочекалися появи повноцінного меморіального музею-комплексу Майдану, який би гідно вшанував пам'ять героїв Майдану. Але це також уже й борг нинішньої влади перед Небесною Сотнею. Бо якби Майдан тоді не переміг, більшості присутніх не було би тут і у владних кабінетах. Так, необхідно завершити розслідування всіх справ. Винуватці мають постати перед судом та вході справедливого та неупередженого процесу притягнуті до відповідальності. Подальше зволікання в цьому питанні недопустиме. Переконана, що не лише через можливий конфлікт інтересів, а навіть із моральної точки зору, з поваги до пам'яті Героїв Небесної Сотні та їх родин на керівній посаді ДБР не може працювати адвокат, який захищав Януковича. Це призначення насправді дискредитує владу та подальше розслідування справ Майдану, за яке тепер відповідальний цей орган. Я підтримую постанову і підтримую позачергове засідання, окреме засідання Верховної Ради України, на якому слід ухвалити спеціальну заяву щодо шостої річниці Революції Гідності та послухати звіт про поточний стан розслідування злочинів проти Майдану. "Небо падає" – це останні слова 20-річного Устима Голоднюка. Я прошу все ж таки вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні і Революції Гідності хвилиною мовчання.

Дякую. І пам'ятаймо про мирне небо, яке тримають Герої Небесної Сотні. Шановні колеги, повертаємося до розгляду питання у нас залишилось правка 483 народного депутата Крулька, вона не була проголосована перед закриттям вечірнього засідання. Комітетом вона була відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

За-70 Рішення не прийнято. 484-а, Мейдич. Не наполягає. 485-а, Королевська. Доброго дня, шановні колеги! І ось ми починаємо сьогодні цей день і далі розглядом законопроекту, як розпродати Україну. Ми сьогодні чули тут такі цікаві виступи, нам цитували Конституцію, згадували Лінкольна, розповідали, як ви, "слуги народу", увійдете в історію. Але вам дуже правильно тут парували, що не в історію ви увійдете, а ви в історію вляпаєтесь. І вляпати в цю історію ви хочете і всю нашу країну. Тому "Опозиційна платформа - За життя" категорично виступає проти продажу української землі. І ми наполягаємо, 300 разів ми вам вже сказали і ще 3 тисячі разів нагадаємо, що тільки після проведення Всеукраїнського референдуму можна ставити питання, яким далі буде ринок землі функціонувати в Україні. Тому я наполягаю на голосуванні цієї поправки. Дякую. Шановні колеги, давайте, ну… Я розумію. Шановні колеги, це за рахунок іншої правки, я так розумію, наступної. Микола Тарасович. 10:44:09 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Пане Голово, звертаюсь до вас із проханням через певне ушкодження ноги, якщо можна, сьогодні доповідати з місця,

Ставлю на голосування 485 правку Королевської. Не підтримана комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. 486-а, Леонов. Не наполягає. 487-а, Бондарєв.

і з цього моменту, і до закінчення розгляду цього законопроекту я наполягаю на всіх своїх правках. І хотів би висловлюватися з цього приводу. І, на жаль, я хочу стверджувати, що сьогодні не відбувається дискусія, а відбувається чисто технічне несприйняття думки опозицію. Я, Бондарєв Костянтин Анатолійович, народний депутата України, фракція "Батьківщина", ще раз підтверджую, що сьогодні недоцільно прийняття цього законопроекту. І те, що ми подавали правки, це наше намагання якось зробити таким чином, щоби людей не ошукали і щоби країна не впала в кризу. І тому ми робили відповідні правки до цього законопроекту. Я прошу поставити на голосування мою правку. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування 487 правку Бондарєва. Комітетом не була підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-74 Рішення не прийнято. Павленко, 488 правка. Юрій Павленко, "Опозиційна платформа - За життя". Шановний український народе, "Опозиційна платформа - За життя" послідовно виступає проти брутального розпродажу землі, який запропонований діючою владою. Кожна наша поправка – це такий собі блокпост захисту української землі, недопущення позбавлення українця його права на землю, а України майбутнього. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, до вас звертаються фермери Новоград-Волинського району Житомирщини. Цитую: "Ми виступаємо за винесення питання відкриття ринку землі на всеукраїнський референдум. Без з'ясування думки громадян, власників паїв, орендарів, фермерів, народні обранці, яких вибрав народ захищати їх інтереси, не мають права розпродавати землю". Про це вам говорять люди. Почуйте фермерів, почуйте селян. Саме моя поправка спрямована на виконання тих вимог, з якими до нас, народних депутатів, звертаються… Ставлю на голосування саме цю поправку, 488-а Павленка. Не була підтримана комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. Правка відхилена. 489-а. Гривко. НАЛИВАЙЧЕНКО В.О. Наливайченко, фракція "Батьківщина". Наполягаю на цій правці. Ми, фракція "Батьківщина", Юлія Тимошенко, як і переважна більшість громадян України, виступаємо за щиру, справжню, українську децентралізацію, де об'єднані територіальні громади, люди на землі володітимуть, розпоряджатимуться і зароблятимуть на українській землі. Ми наполягаємо виключити норми, які просувають і нам нові латифундисти, що в межах об'єднаної територіальної громади, виявляється, можна мати у власності, як вони собі уявили, в одних руках української землі, сільськогосподарської землі. Це норма ганебна, вона антиукраїнська. "Батьківщина" наголошує: не дамо вам розтягнути нашу українську землю, тим більше в одні руки, тим більше латифундистам. Ми наполягаємо, що це антинародна норма, має бути всеукраїнський референдум і українці, кожна об'єднана територіальна громада вирішить… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 490 правка Наливайченка. Комітет її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-80 Рішення не прийнято. 491, Тимофійчук. Не наполягає. Шол – наступна. Не будете наполягати? Дякую. Пузанов, 493-я. Включіть, будь ласка, мікрофон. Дякую, шановний головуючий. Шановні колеги, я хочу сьогодні звернутися до депутатів фракції "Слуга народу", нагадати вам, що у назві вашої фракції є є посилання на народ – народ України, який, як відомо, згідно соціологічних опитувань не підтримує ідею відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення у той спосіб, який ви пропонуєте. Люди не підтримують цю ідею, зокрема, тому що суспільство не готове до цього, законодавча база не готова до цього. Люди не вірять у те, що суди можуть захистити їх права. Люди знають на прикладі приватизації промислових підприємств, чим завершується такі дії, які такі дії, які вчиняються поспіхом, і щодо такого великого активу, яким є землі сільськогосподарського призначення. Це завершиться тим, що цей актив залишається у руках декількох людей – декількох олігархів, які будуть далі використовувати її відповідно до власного збагачення, а людям, народу України нічого не залишиться. Я прошу підтримати мою поправку і захистити українську землю від концентрації в одних руках. Олександр Геннадійович, наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування 493 правку Пузанова. Комітет її відхилив. Прошу визначатися та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Мамка, 494 правка. Не наполягаю, бачу. А, наполягаєте. Просто не видно зразу було. 10:51:45 МАМКА Г.М. Я вибачаюсь, хочу все-таки звернутися до народних депутатів. Давайте працювати по своїм робочим місцям, а не блокувати виступаючих і вводити в оману головуючого. Моя правка полягає в тому, що в законопроекті вказані такі не абсолютні цифри, а відсоткові ставки. 35 у руках там територіальної громади, там фізичної особи. А звідки вони взялися, чого 35, а не 20, чого не 15? Тому що інвентаризація земель до цього часу не проведена. Всі "слуги народу" розказують і представники влади виконавчої про те, що вона десь є, але не в повному обсязі. То яка проблема приймати сейчас закон, якщо немає абсолютних цифр відсоткової ставки? Але моя правка стосується, щоб все-таки ставку з 35 відсотків зменшити до 15. Прошу поставити на голосування, підтримати та проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Обов'язково. Ставлю на голосування 494 правку Мамки. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

За-80 Рішення не прийнято. Наступна правка 496, Качний. 10:53:19 КАЧНИЙ О.С. Колеги, повертаємось до того, скільки сьогодні коштує українська земля. Оцінка землі нашої, найкращої у світі по своїм якостям, 25 тисяч гривень в середньому. Якщо говорити про наших сусідів, то там близько 5 тисяч євро. Якщо говорити про Великобританію – 32 тисячі, якщо говорити про Нідерланди – 73 тисячі. Скажіть, будь ласка, в таких умовах ми можемо розпродавати сьогодні нашу землю? "Опозиційна платформа - За життя" виступає категорично проти сьогодні розпродажу землі. Переоцінка в першу чергу, потім, безумовно, треба підняти питання референдуму. Тому прошу поставити на голосування мою поправку, яка стосується сьогодні абзацу першого частини другої статті 130 Земельного кодексу України. Слова "однієї об’єднаної територіальної громади" замінити словами "в межах органу місцевого самоврядування". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 496 правку Качного. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-66 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна 497 правка, Качний. Колеги, повертаємося до того, про що ми говорили з самого початку. Вся країна сьогодні по соцопитуванням говорить про те, що ми проти продажу землі. "Слуги народу" бояться сьогодні подивитися в очі всім тим, хто сьогодні виходить на вулицю, хто стоїть сьогодні на цьому Майдані перед Верховною Радою. Ми повертаємо вас всіх до здорового глузду і просимо вас подивитись про те, про що говорить сьогодні український народ. Шановні колеги, 497 правка, Качний, вносить в абзаці першому частини другої статті 130 Земельного кодексу України цифри та слова замінити на цифри та слова "1200 гектарів". Прошу проголосувати і дати відповідь керівника аграрного комітету. трохи схожі, да, правки бувають. Можемо ставити на голосування, да? Дякую. 497 правка, ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-74 Рішення не прийнято. Наступна правка 498, Качний.

Якщо така тенденція буде продовжуватись, то до кінця року ми недоотримаємо 250 мільярдів гривень, це більше того, скільки ви хочете отримати від ринку землі. Таку дірку ви хочете закрити всією нашою землею. Шановні колеги, це дуже серйозне питання. Прошу всіх "слуг народу" повернутися очима і обличчям до українського народу. Прошу проголосувати поправку 498.

Дякую за увагу і прошу проголосувати. Комітет нічого не говорить нам на відповідь. Шановний голова, встаньте, будь ласка, вийдіть на трибуну. 498 правка, Качного. Прошу підтримати та проголосувати. За-66 Рішення не прийнято. Шановні колеги, я просто переживаю, насправді. Тому що, якщо на кожній вашій правці буде "Референдум!", то до кінця ваших правок ваша фракція може втратити голос.

по-перше, по формі. Дуже важливе питання. І я думаю, що воно потребує, щоб все ж таки був на трибуні представник комітету. Я розумію, що пан Сольський захворів. Нехай іде на больничный. І все-таки вийде замісник і відповідає. Тому що це питання потребує дивитися в очі як депутатам, так і українському народу. Відносної самої правки. Вона стосується концентрації землі у однієї фізичної особи. Я пропоную, щоб було не більше 100 гектарів. Чому це. Тому що це економічно обґрунтована можливість для розвитку, перш за все, малого і середнього бізнесу. Тільки малий і середній бізнес нам дасть можливість підвищити ефективність.

Позиція комітету – відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 499 правку Тарути. Комітетом відхилена, було тільки що пояснено. Прошу визначатись та голосувати. За-73 Рішення не прийнято. 500 правка, Кальцев. Дякую, Дмитро Олександрович, за надане слово. Кальцев, Запоріжжя. Ми вчора, на жаль, не вспіли з паном Миколою завершити диспут, тому що ми казали про банки, які отримають право на 2 роки володіти землею. Пан Микола, я стверджую вам і прошу вас з правниками порадитись, тому що банки отримують актив, яким вони можуть розпоряджатися, і формально на кінці строку – 2 роки, в цей термін, вони можуть здати у заставу іншому банку за кредит міжбанківський цю землю і формально, з точки зору закону, вони її позбудуться. Але ця земля не ввійде в оборот, вона також потрапить у інший банк, можливо, споріднений. І тим самим ми відкриваємо можливість для… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наполягаєте на голосуванні, да? Ставлю її на голосування, 500 правку. Комітетом відхилена. Прошу… Він же відповідав вже. Просто дуже були схожі правки, і позиція комітету навряд чи змінилася. Позиція комітету. Ні, шановні колеги, тоді ставлю на голосування. Вам нецікаво слухати відповідь, тоді – на голосування. 500 правка Кальцева. Не підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. Тищенко, 502 правка.

це дуже важлива проблема в цьому законопроекті. Тому що, якщо ми дамо можливість спекулянтам робити на цьому ринку, то, повірте мені, не в руки сільгоспвиробників, аграріїв малих і середніх або фермерів ця земля потрапить. Ця земля потрапить у руки латифундистів, у руки банкірів, які одні і ті ж обличчя зачасту. Тому це небезпечно для нашої держави і небезпечно для цього ринку. Намагаюся отримати від пана Сольського… Пане Володимир, правка була щодо іншого, вона відхилена. А щодо вашого питання. чітко передбачено, що банки можуть зробити з землею, яку вони отримали в порядку звернення і стягнення на неї як предмет застави, це продати через земельні торги. Інших юридичних дій щодо земельної ділянки вони вчиняти не можуть. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування 501 правку Кальцева. Прошу визначатись та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. Дубіль, 505-а. Шановні колеги, шановний народе України! Наша фракція "Батьківщина", наш лідер Юлія Тимошенко, як і 72 відсотки в умовах війни категорично проти продажу української землі, проти цього закону про продаж сільськогосподарської землі. Кожного дня мій молодший син Ілля підходить до мене і запитує: "Папа, невже продадуть нашу українську землю?" І просить мене виступити так, щоб не проголосували за це. Я пообіцяв, що я звернув до монобільшості, до кожного депутата, особливо хто приймав присягу вперше. Коли ви приймали присягу ви говорили: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 Концентрація в одних руках землі і продаж іноземцях в умовах війни – це злочин. Прошу поставити поправку на підтримку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 505 правку Дубеля. Прошу визначатись та голосувати. Дякую. За – 68. Рішення не прийнято. Качура наполягає? Не наполягає. Шановні колеги, далі в таблиці технічна помилка, стоїть правка 694 Німченка. Почекайте, ми її зараз можемо пройти? Ви наполягаєте, щоб пізніше вона була. Добре. Тоді наступна правка 508 Батенка. Дякую, Дмитро Олександрович. Колеги, від більшості скільки разів апелюють до скасування рабства і Лінкольна, як мантру називають цю паралель, я вважаю, що це певна маніпулятивна технологія, яка сьогодні застосовується більшістю. Давайте, люди, задумаємося, друзі, скільки Америка йшла до скасування рабства, хоча б з цієї точки зору, пройшовши Громадянську війну. А чи знає цей доповідач, який апелює до Лінкольна, що ця 13 поправка, яка скасовує рабство, останнім штатом, яка була ратифікована, яка скасовує рабство, це 2013 рік штат Міссісіпі, тобто від 1865 по 2013 рік Америка скасовувала рабство, з точки зору законодавчих інституцій. Давайте не займатися маніпуляціями в цьому залі і не прив'язуємо досвід Америки, яка хотіла і Гренландію купити. Україна не продається. І прошу мою поправку поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. 508-а, ставлю на голосування, комітет її відхилив. Прошу визначатись та голосувати.

Не наполягає. 511-а, Павленко. Не наполягає. 512-а, Гнатенко. Павленко, вибачте, 511-а.

Шановні колеги… Час на переміщення тоді будемо забирати з вашого часу, це буде коректно? Тоді, будь ласка, з місця. Юрій Олексійович! Шановні колеги, тоді час буде починатися з того моменту, коли я надам вам слово. Ну, тому що. Юрій Олексійович, ні, вибачте. Ну, давайте ви тут будете вести.

Позиція комітету тоді. Шановні колеги, після цього переходимо до голосування. Після перерви тоді вийде Сольський на трибуну, якщо вам так це принципово. Добре. Дякую. Позиція комітету. 11:09:44 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Правка аналогічна. Позиція – відхилити.

Микола Тарасович, будь ласка, вийдіть. Ні! Ваш час реалізований на правку. (Шум у залі) Ні! Позиція комітету. Микола Тарасович, будь ласка.

Позиція комітету по правці Павленка. Ви обов'язково зможете це зробити, коли будете займати час інших народних депутатів, тому давайте поважати всіх. Позиція комітету.

За-64 Ви, шановні колеги, я вибачаюсь, ви про Регламент тільки що згадували. Ваша поведінка зараз відповідає Регламенту? Ні, не відповідає. Я думаю, що Михайло Миколайович це підтвердить як знавець Регламенту. Дякую.

511-а. Павленко. Ви знову пропускаєте. Вам так важливі ваші правки, що ви їх навіть і не чуєте. Шановні колеги! 511-а, Павленко. Шановний український народе, шановний Голово, шановні народні депутати, на жаль, продовжується розгляд цього брутального законопроекту, продовжується із порушенням Регламенту. І це все дає нам підстави потім оскаржити в разі, якщо він буде ухвалений, в Конституційному Суді і його відмінити. Крім того, хотів би наголосити, зараз ми розглядаємо в парламенті прийшла потішная... потішний звіт Кабінету Міністрів України. Так от з цього звіту випливає, що нинішній Кабінет Міністрів неспроможний в цьому році ні навести лад в земельних питаннях, ні підготувати кадастр, ні оцінку, ні розмежування землі, тобто все готується до продажу землі для транснаціональних компаній і іноземців. І саме цьому ми маємо протистояти. А моя поправка спрямована на те, що лише після референдуму цей закон може вступити в силу. Наполягаю на головуванні. Обов'язково поставлю зараз на голосування. Юрій Олексійович, я хотів би вам нагадати, що згідно Регламенту, про який ви тільки що згадали, ви повинні доповідати щодо правки, по суті правки. Якщо ви будете займатися, виступами з інших питань, то я думаю, що це не відповідає Регламенту, я впевнений, що ви про це знаєте, і, на жаль, я буду вимушений припинити виступ. Я думаю, що це буде і некоректно, і неправильно. Дякую вам дуже. Ставлю на голосування правку 511 Павленка. Не підтримана комітетом. Прошу визначатися та голосувати. Сергій Миколайович, не поламайте книгу, будь ласка. Да, це важлива річ. Не шкодьте меблі Верховної Ради. Я думаю, що це ж буде… Дякую вам, Сергій Миколайович. Дякую. І, на жаль, і ця правка не підтримана, 66 – за. Йдемо далі. Гнатенко, 512 правка. Включіть, будь ласка, мікрофон. Дякую, шановний головуючий, за можливість висловити й свою думку. Правка 512. "Опозиційна платформа - За життя", Гнатенко, 49 виборчий округ. В абзаці третьому частини другої цієї статті 130 прошу слово "однієї" виключити. Я прошу теж дотримуватися такої думки, і більшість зали теж мене підтримує, що гроші, які необхідно було витратити на придбання цих ділянок нашим фермерам, не вистачить на паливно-мастильні, гербіцидні та посівний фонд, тобто брати кредити на придбання земельних ділянок у людей буде ні з чого. І таким чином, людина, яка візьме кредити, попаде в боргову яму. Тобто прошу підтримати мою правку і проголосувати. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування правка 512 Гнатенка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

За-64 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 513 правка. Гнатенко. Так, 514 правка. 49 виборчий округ, Гнатенко, "За життя". Прошу врахувати поправку: "В абзаці третьому частини другої статті 130 Земельного кодексу України викласти в наступній редакції: "В межах території області… не повинна перевищувати 3000 гектарів земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва або ведення фермерського господарства". Це теж дуже важлива трактовка, прошу її теж викласти і проголосувати за неї. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 514 правка, Гнатенко. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

Ми з вами маємо врахувати думку українського народу. Адже земля – це його національне багатство та унікальний об'єкт правових відносин. Тому пропоную: "В абзаці 1 частини 2 статті 130 Земельного кодексу України слова "однієї області" замінити словами "одного регіону". Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: "Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств, передачу у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення". Прошу ставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Сергійович, ставимо, да, на голосування? 516 правка Пономарьова. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-59 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна ваша правка, Олександр Сергійович, 517-а. Ми з вами повинні сприяти рівноправному володінню землею всіма громадянами України. Наша фракція виступає за проведення всеукраїнського референдуму щодо ринку землі. Пропоную в абзаці один частини другої статті 130 Земельного кодексу України слова замінити "однієї області" на "один регіон". І також доповнити словами "до встановлення результатів всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу землі". Дякую. Дякую. Ставлю на голосування 517-у Пономарьова. Не підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

Дмитро Олександрович, я дуже просив би вас як ви призиваєте дотримуватись Регламенту, оці поправки, там є 4 правові визначення стосовно інвентаризації, стосовно непродажу та інше, ще 2. То я прошу согласно статті 6, статті 45, вірніше, частини шостої, поставити кожну, конкретну правову позицію как юридичну на голосування. Я її підтримую. А стосовно того, хто там любить Лінкольна, я просив би звернутись до Рузвельта часів Великої депресії. Пусть почитають или стануть там в чергу, де він стоїть, пам'ятник, за куском хліба, і коли вони вирішили, що землю не потрібно продавати. Почитайте історію. Василь Іванович! Василь Іванович, ви просто по правці нічого не сказали. Ставлю її на голосування, 518 правка. Прошу визначатись та голосувати. За-68 Рішення не прийнято. Правка 520, Пономарьов. Дякую. Пономарьов Олександр, 78 виборчий округ, Запорізька область. Наша фракція "Опозиційна платформа - За життя" наполягає на тому, щоб без проведення референдуму з питань продажу землі не можна приймати Земельний кодекс. Якщо влада буде продовжувати ігнорувати думки селян у земельному питанні, ми отримаємо значні соціальні заворушення. В історії України земельне питання – одне з найболючиших і соціально вразливих. Такі реформи без дозволу українського народу проводити просто небезпечно. Тому пропоную статтю 130 Земельного кодексу доповнити статтею: "Не допускається до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель", доповнити... Ставлю її на голосування, 520-а. Не підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

За усіма діями влади ми бачимо, що жодна поправка, яка спрямована на захист інтересів дрібного та середнього фермерства, не проходить. Ні профільний комітет, ні парламентську більшість, мабуть, не цікавить думка наших виборців. Я вимагаю підтримати правки щодо встановлення обмежень на придбання земельних ділянок, а також зміну цільового призначення земельних ділянок для сільськогосподарського призначення до проведення референдуму. Пропоную доповнити статтю 130 новим абзацом: "Угоди, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення…". Ставлю правку на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-59 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 605 правка, Пономарьов. Шановні колеги, чому ми так проти того, щоб спочатку до прийняття кодексу провести повну інвентаризацію земель? А чого ми боїмось? На селі люди і без нас дуже хорошо знають, хто як обробляє землю, хто нею користується та на яких умовах. Спочатку треба інвентаризацію провести, а потім вже відсотки умовні встановлювати. Пропоную: "В абзаці один частини другої Земельного кодексу України цифри та слова "8 замінити на цифри та слова "3500 гектарів". Дякую. Також звертаю вашу увагу, що фракція послідовно виступає проти відкриття ринку землі без згоди на це українського народу. Прошу поставити правки на голосування. Ще раз дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю правку на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, український народе! Я говорю про те, що так і не почули від пана Сольського те, що вчора хотіли почути від нього. І тому всі фермери, і люди, які мають паї, вони бажають приїхати сьогодні в аграрний комітет, особливо до пана Сольського, і будуть питати в нього. Так що вони готуються до цього приїзду, і я думаю, вам теж треба до цього приготуватися. В статті 130 Земельного кодексу України

Ставлю на голосування правку Мороза 526-у. Прошу визначатись та голосувати. За-63 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Повертаємось… Да, тут були важливі правки Пономарьова. 522-а, будь ласка, Олександр Сергійович.

Ще раз хочу зафіксувати. Мешканці мого округу Бердянського, Чернігівського, Більмацького та Розівського регіонів, як представники малих та середніх фермерських господарств, так і власники земельних паїв, просили передати присутнім народним депутатам, що, на їх думку , відкриття ринку землі у таких важливий для країни час призведе до загибелі сільського господарства України. І вони зібрали тисячі підписів з проханням їх почути. Тому у відповідь на їх звернення пропоную статтю 130 Земельного кодексу, ну, далі за текстом… Ставлю на голосування правку 523 Пономарьова. Прошу визначатись та голосувати. За-65 Рішення не прийнято знову. 525 правка Пономарьова.

територіальні громади повинні бути активними учасниками впровадження ринку землі сільськогосподарського призначення. Адже земля – це не тільки фінансовий ресурс для вирішення питань місцевого значення, а й основа для їх розвитку. Цей кодекс писали без їх участі. Тому наша фракція наполягає на проведенні референдуму. І прошу колег підтримати всі наші правки. Це може звучати смішно, але ми готові це повторювати стільки разів скільки потрібно, щоб всі почули голос нашого народу, який нас обирав. Наполягаю на голосуванні Якої правки, номер підкажіть. А який номер, я просто заблукав по тексту. А, 525-а, да? Ставлю 525 правку Пономарьова, не підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-59 Рішення не прийнято. Наступна правка 527, Мороз. Мороз Володимир, 59 виборчий округ, Донеччина. Тут колега із "Слуги народу" казав, що люди мають квартири, які б вони хотіли продати, він зрівнював це з землею. Так я хочу сказати про те, що ті люди, які сьогодні мають ці квартири по лінії розмежування, тобіш свої паї і своє пайове майно, ті люди, коли будуть ними розпоряджатися, коли вони будуть продавати, коли вони будуть гуляти і коли будуть отримувати надприбутки, то ті люди будуть бомжувати і дивитися, як веселяться ті люди зі "Слуги народу", які цю землю продали. В статті 130 Земельного кодексу України в абзаці третьому частини другої цифру "8" замінити на цифру "5". Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: "Угоди (у тому числі довіреності), укладені до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму щодо…". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 527 правка, Мороза. Прошу визначатись та голосувати. Дякую. 59 – за. Рішення не прийнято. Шановні колеги, я не коментую, я просто ремарку про те, що я дивлюся, що просто з кожною правкою бажаючих підтримувати референдум серед вас менше по голосах становить. Дякую. 528 правка. Мороз. 59 виборчий округ, Донеччина, Мороз. Я думаю, що ми всі за референдум, всі за народовладдя, і народу потрібно визначитися, чи потрібно сьогодні продавати нашу землю.

абзацом в такій редакції: "Якщо за результатами всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільний продаж та купівлю земель сільськогосподарського призначення, то дія заборони на купівлю та продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних паїв, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження…". ГОЛОВУЮЧИЙ. та земельних часток (паїв) на майбутнє зберігається до 1 січня 2030 року". Прошу підтримати цю правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 528 правка комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

після проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення". Я ще раз повторюю, що нам потрібен референдум, нам потрібно, щоб народ визначився. Особливо нам потрібно говорити про те, що нам потрібно закінчити спершу війну, а потім повертатися до питання землі. в час війни не продає, за неї… її обороняють. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 529 правку Мороза. Комітетом вона відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. 530 правка, Мороз. Дякую, шановний головуючий. Сьогодні з самого ранку люди, які сьогодні проживають на лінії розмежування перед тим, як я прийшов до Верховної Ради, телефон був, в принципі, червоний від дзвінків, вони телефонували і говорили, а що вони можуть зробити, чим допомогти у тому, щоби їхню землю не продавали, тому що сьогодні не тільки кров, а ще й сльози матерів на лінії розмежування. Вони не можуть не тільки восстановить своє житло, а вони не можуть сьогодні получати і свої пайові кошти за їхні паї. І тому абзац пункту 1 розділу І викласти в такій редакції: "Не повинно перевищувати 50 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення України". Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна питання? Ми зараз про 530 правку, там трошки інше написано, там… Ні, ну, як хай буде, ну, це ж важливо, люди зараз будуть голосувати. А, переплутали. Ні, 530-а, там трошки про інше, там в "межах однієї області або Автономної Республіки Крим не повинно перевищувати 3 тисячі гектарів". Так. Ми ж за цю правку зараз, так? Ставлю 530 правку Мороза на голосування. Прошу визначатися та голосувати.

Шановні колеги, "Опозиційна платформа - За життя" виступає категорично проти розпродажу української землі. Ми наполягаємо на тому, щоб провести всеукраїнський референдум. Тому що запропонована владою модель не дозволяє уникнути концентрації земель, ресурсів та монополізації на земельному ринку. Продаж землі породить нових магнатів-олігархів, породить нових нових иностранных спекулянтів. Не можна допустити монополії на землю, а саме до цього веде сьогодні ваша влада. Земля належить українському народу і єдиним власником української землі є український народ. Жоден Президент, парламент не має права без народу запускати продаж землі. Український громадянин має право голосу, має право сьогодні, щоби брати участь ви референдумі, наполягаю на голосуванні цієї правки. Дякую. Ставлю на голосування 539-у Королевської. Комітетом вона не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 540-а, Бондарєв. Шановні друзі, вкотре повторює, що, на жаль, дискусія в цьому залі не відбувається, а відбувається технічне несприйняття думки опозиції. Спочатку ми не бачили позиції комітету. Потім, коли вже почали активно діяти деякі депутати, з'явився голова комітету, але все ж таки м'яла позиція комітету, яка не пояснює українському народу, чому земля повинна стати товаром. І ще буде продаватися та земля з кістками українців, які полягли в боротьбі за суверенність цієї держави України за цю саму землю. Я подав правку, яка стосується того, чому саме 8 відсотків в якомусь регіоні повинні належати одній людині. І чи буде та людина українцем? Чи ви вирішили все вже продати, не тільки "Укрзалізницю", не тільки "Укрпошту", землю? Що ще? Ви українців вирішили… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 540 правка. Комітет її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

За-65 Рішення не прийнято. Мазурашу. Не наполягає. Наливайченко, 543-я. Наливайченко, фракція "Батьківщина". Я наполягаю на цій поправці, і ми як фракція "Батьківщина" по всій країні провели прийом і продовжуємо прийом громадян України. Ми чітко розуміємо стурбованість людей, чому люди проти цього законопроекту. Вони його прямо називають, люди, українці, громадяни України називають цей законопроект як "законопроект земельних олігархів". Не дуріть людям голову. Люди з кожної області зараз дивляться трансляцію цієї Верховної Ради. Розкажіть і докажіть ви, як влада, скільки громадян України за існуючим зараз Земельним кодексом отримали земельних ділянок. В кожній області. Наведіть цю статистику! Не наводите. А я скажу, чому. Тому що прописали 35 відсотків в об'єднані територіальні громади в одні руки, в області – 8 відсотків і так далі. Прописана олігархічна вертикаль на українській землі. Тому ми категорично проти цього законопроект, як і проти такої концентрації землі в одних руках.

Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги, правка стосується обмеження можливості для надмірної концентрації земель сільськогосподарського призначення у однієї особи. Вона передбачає, що особа не може володіти землею сільськогосподарського призначення в межах однієї області більше ніж 1 відсоток земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим. Шановні колеги від монобільшості, від партії "Слуга народу", якщо ви вже не хочете спитати у народу України – єдиного законного власника цієї землі його дозволу на відкриття цього ринку, якщо ви не хочете проведення референдуму, підтримайте хоча б обмеження можливості для того, аби великі агрохолдинги з іноземним капіталом, олігархи скупали цю землю і відповідно робили людей бідними, забирали у них можливість для того, аби на цій землі працювати. Прошу підтримати мою правку і поставити її на голосування. Дякую. Ставлю на голосування 544 правку Пузанова. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

в законі, знову звертаю увагу, відображені відсоткові ставки. Але відсотки можна рахувати після того, як ми бачимо на аркуші паперу чи в електронній базі результати проведення інвентаризації, результатів кадастрів і всього іншого, виправлення помилок, де буде відображено не накладки однієї землі або одних точок на інші, а буде відображена реальна картина з реальними цифрами. Після цього можна говорити про відсотки. дійсно, в одні руки на межі області – це дуже багато, і моя правка каже про те, що її необхідно зменшити до 5 відсотків. Але це ми бачимо в законі, який пройшов перше читання, а в другому читанні правки комітету, які ще не озвучувалися, на мою думку, що вони перепрацювали і переробили ці відсоткові ставки. Прошу підтримати мою правку до зменшення відсоткової ставки з 8 до 5 відсотків. ГОЛОВУЮЧИЙ. 545 правка Мамки комітетом не … Позиція Позиція комітету, да, якщо можна, коротко. ріллі. Це означає значно більше ніж в запропонованій комітетській редакції, тому правка відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за позицію. 545 правка Мамки. Прошу визначатись та голосувати.

За-69 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 547-а, Качний. відбувається ситуація, в якій ми, "Опозиційна платформа - За життя", підкреслювали вже не один раз, що керівник комітету Микола Тарасович Сольський має конфлікт інтересів. Фракція "Батьківщина" зверталася до НАБУ з цього приводу. Не знаю, отримали вони відповідь чи ні. Ми сьогодні бачимо, що члени комітету аграрного теж відносяться до аграрного бізнесу. Це теж конфлікт інтересів. На жаль, сьогодні ніякої реакції від силових структур, від прокуратури, від Національного агентства по боротьбі з корупцією ми не бачимо. Тому ми сьогодні вимушені сьогодні працювати з тими, кого нам дають "слуги народу". І ми бачимо, що ніхто не хоче чути український народ, а український народ каже, що більше 70 відсотків проти продажу землі, Дякую. Шановні колеги, тут знову правку не почули. Якщо можна, дотримуватися Регламенту і йти по процедурі. Тому що тут важлива насправді позиція змінити "область" на "регіон". Це ключова позиція для закону. Можемо голосувати, да? Дякую. 547 правка Качного. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-66 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка Качного, 548-а. Однак ще раз звертаюсь, Олександр Сталіноленович, якщо можна, В рамках територіально-адміністративної реформи ми говорили про регіон і область, а тепер ми говоримо про 548 правку. В абзаці першому частини другої статті 130 Земельного кодексу України цифри та слова "8 відсотків" замінити на цифри та слова "3200 гектарів". Шановні колеги, це дуже важливо, щоб ми сьогодні зрозуміли, щоб сьогодні не подавала опозиція чи які правки ми не надавали сьогодні, "слуги народу" нас не хочуть чути. На жаль, ми сьогодні єдина фракція, яка підкреслює, що без референдуму, без референдуму ми не маємо права приймати такі важливі рішення. І я звертаюсь сьогодні до всіх народних депутатів: підтримайте, будь ласка, нас в цьому питання. Дякую за увагу. Прошу відповісти на запитання.

Шановні колеги, ми чули тут, що депутати від "слуг народу" пропонують нам велике свято – відкриття ринку. А ті, хто говорили про це свято і якраз звертались до своїх родичів, які живуть о окремих регіонах, наприклад, в Харківській області, і говорили про те, що бабуся дуже хоче, дуже хоче продати землю… І коли приїхали туди журналісти і побачили, що ця бабуся навіть не говорить про те, що вона хоче, вона говорить про єдине: що ми будемо робити тут без землі, в Харківській області? Тому, шановні друзі, це якраз яскравий приклад тому, наскільки сьогодні чесно відповідають наші депутати тим обіцянкам, які вони давали своїм виборцям. Прошу поставити мою поправку на голосування, 549-а: "В абзаці

Ставлю на голосування правку 549 Качного. Комітетом вона не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

Тому що про бабусь я не бачив це в правках. 11:53:07 КАЧНИЙ О.С. Різні бабусі є. І в Кіровоградській області, і є, які… там ледве собаку залишили. Шановні колеги, хочу що підкреслити. Що у нас сьогодні, дійсно, відбувається така ситуація, при якій 250 депутатів вирішують питання всієї нашої держави, всього нашого українського народу. Ми ще раз звертаємось до вас, шановні друзі, пройде час і вам буде соромно, вам буде соромно дивитись в очі всім нашим виборцям. На жаль, сьогодні ви не чуєте те, що говорить "Опозиційна платформа - За життя", фракція "Батьківщина" та інші партії, які сьогодні чують, що хоче сьогодні бачити і чути наш український народ. Тому я звертаюсь до вас ще раз. Прошу звернути увагу, що референдум – це єдина можливість почути і вирішити це питання без конфлікту, без проблем, а ви чомусь не хочете цього робити. Тому я ще… 550 правка Качного. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-59 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 551 правка. Колеги, хочу звернути вашу увагу, що в Декларації про український суверенітет, це єдина декларація, яка була прийнята на референдумі, говориться про те, що наша українська земля є землею всього українського народу і яка є запорукою нашого суверенітету. Якщо буде продана наша земля, ми практично продаємо свій суверенітет. На жаль. останні часи Україна практично не має можливості говорити про те, що вона є незалежною державою. Незалежність наша, вона диктується якраз тими головними критеріями народовладдя, про які ви говорили в своїй програмі. На жаль, ви сьогодні боїтеся виконати свою програму і прийняти закон про референдум, на якому ми могли б сьогодні вирішити це питання без конфлікту і без всяких проблем. Тому ставлю свою поправку 551: після абзацу четвертого да. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

Тому у цій правці стаття 130 пропонується змінити цифри "8 відсотків" замінити словами "2000 гектарів". Це є суть правки. Але я хотів би продовжити дискус з паном Миколою, тому що він там заскучав вже на трибуні. Пане Миколо, з точки зору пропозицій. Я повертаюсь до теми банків. Це, дійсно, зі слів правників, є таке місце, де можливо організовувати схеми, дійсно, можливо утримувати землю більше ніж 2 роки різними схемами. І ми знаємо, що у нас є дуже багато майстрів, котрі у дуже короткий термін це зможуть організувати. я би запропонував, поки є можливість, щось змінити в цьому законі. Можливо, буде більш правильно змінити термін, не "2 роки", а змінити термін, мабуть, на "6 місяців". Тому що банку, дійсно, достатньо 6 місяців для того, щоб…

По правці скажіть, будь ласка, позиція. СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Правку відхилено. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, правка ж іншого стосувалась. Ваше запитання було зовсім не по правці 552. Шановні колеги, ставлю на голосування 552 правку Кальцева. Вона не підтримана комітетом, про що ми тільки що почули обґрунтовану відповідь. Прошу визначатись та голосувати. За-58 Рішення не прийнято. 553 правка, Кальцев. Дмитро Олександрович, парламент, це ж місце для дискусії. Я, по-перше, пропоную пропозицію, реальну пропозицію, обґрунтувавши її. Тому я хотів би почути від пана Миколи відповідь, це коротка відповідь, нічого там такого немає, і це не затримає дискусію. Я вважаю, що ми можемо ще щось змінити в цьому законі, тому це, мабуть, правильно такі пропозиції обговорювати і дискутувати у залі. Можливо, це допоможе тому, щоб цей закон був більш ефективнішим. Тому я би запросив би пана запросив би пана Миколу звернути увагу на цю пропозицію, можливо, обмеживши термін перебування землі у банках 6 місяцями, це буде більш ефективніше, і ми зможемо спекулянтів прибрати з того ринку землі, і заперечити різні схеми. Дякую. Я думаю, що якщо ви запрошуєте пана Сольського, він точно не відмовиться. Однак, якщо згідно Регламенту, то по правці все ж таки. Тому що ми не зможемо повпливати, це місце для дискусії, важливо рухатись також в Регламенті, ви ж мені про це зазначаєте. 553 правка, Кальцева. Прошу визначатись та визначатись. За-64 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 554 правка, Тарути. Моя правка стосується обмеження землі в рамках фермерського господарства. Але я хотів би зараз відповісти на попереднє запитання, тому що, на жаль, часу дуже мало, і ми не обговорювали це в в комітетах, де обґрунтовування. Хочу сказати, що я з 7 років працюю на землі, працював 30 років. І я знаю своїми руками, яка найкраща модель. Більше того, коли готували 3 роки тому доктринальне бачення розвитку України до 30-го року, якраз аграрний сектор в цьому ВВП 30-го року складає 100 мільярдів доларів. Це більше ніж втричі зараз. І є чітке обґрунтування, тільки ніхто це обґрунтування не хоче дивитися і не хоче навколо цього спілкуватися. Тоді була б чітка відповідь, які ми маємо ризики і до чого ці ризики приведуть. І тому, пан Сольський, я від вас крім того… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Олексійович. Позиція комітету, якщо можна, розгорнуто. 12:01:19 не тільки ви, а багато хто працював на землі. І я думаю, ви як працювали на землі, коли звернулись до попередньої правки до 100 гектарів. Ви ж насправді знаєте, що питання насправді не в моделі. Для чогось це багато землі, наприклад, для ягідника, а для чогось дуже мало, наприклад, для зернових. А ви, я думаю, працювали якраз у сфері зернових. Середні норми до 100 гектарів у Європі у більшості випадків дотовані, середній розмір на зернових значно більший, в тому числі в Європі, я не говорю про Сполучені Штати Америки. Давайте ринок сам буде визначати, чим йому займатися. Все, що нам треба, це відновити право людей розпоряджатися землею. Все. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сергій Олексійович, оскільки зараз перерва, голосувати за правку будемо вже після перерви. Оголошується перерва до 12:30. Будь ласка, не запізнюйтесь. Ставлю на голосування прошу підтримати та проголосувати. Прошу визначатися.

Ця наступна правка, вона теж стосується обмеження кількості землі в рамках пов'язаних осіб в одній територіальній громаді. Я повертаюсь, тут у нас ніяк не закінчиться спілкування, відносно чому 100 гектарів. 100 гектарів, 500 гектарів і з пов'язаними особами на територіальній громаді 4 Я повертаюся до якраз стратегії, як Україні досягти до 30-го року 100 мільярдів доларів відносно аграрного сектору. Там застосовується чому 100 гектарів? Тому що ми якраз розробляли, що до 30 року сформуємо клас кооперативів, де буде 1 мільйон чинних кооперативів, де буде 400 тисяч фермерських хазяйств. Будуть і ті, хто будуть… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 555 правка Тарути комітетом не була підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-34 Рішення не прийнято. По фракціях покажіть. Тищенко. Не наполягає. Дубіль. Немає. шановний український народе! Наш лідер Юлія Тимошенко і фракція "Батьківщина" виступає категорично проти в умовах війни, і 72 відсотки людей також виступають проти в умовах війни цього законопроекту про продаж української землі. Я хочу звернути увагу, щоб ми з вами всі разом дослухалися до наших середніх та малих фермерів, завдяки яким сьогодні зберігається українське село, завдяки яким сьогодні створюються робочі місця та підтримується інфраструктура. Великим агрохолдингам потрібно тільки одне – отримати великі прибутки з наших родючих земель. А завдяки нашим фермерам, якщо ми їх будемо підтримувати, то ми збережемо дитячі садки, школи, фельдшерсько-акушерські пункти, бібліотеки. В моїй правці було, що в одні руки межах 500 гектар і не більше, тим паче, що економічно обґрунтовано взагалі 300. Є приклад Польщі, Ужгорода. Прошу поставити правку на підтримку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю її на голосування, 558 правка, Дубіль. Комітетом була відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

За-43 Рішення не прийнято. Шановні колеги, шановний український народе! Наш лідер Юлія Тимошенко і фракція "Батьківщина", і 72 відсотки людей в умовах війни, коли наші солдати захищають нашу українську землю, виступаємо категорично проти цього законопроекту про продаж української землі. Без двох аспектів, це те, що ви обіцяли людям на виборах, в вашій передвиборчій команді, монобільшість. Перше – це проведення українського референдуму, і і тільки після дозволу українського народу ми можемо розглядати цей законопроект. Тому я прошу дослухатися до народу України, до нашої Конституції, яка говорить, що земля є національним багатством України і знаходиться під особливою охороною і є об'єктом народу України. Прошу поставити правку на підтримку.

За-40 Рішення не прийнято. Тарас Іванович, 563-я, не наполягаєте. Шановні колеги! Логіка наших поправок в тому, що ми хочемо законодавчо обмежити і захистити інтереси країни і невеликих українських фермерських господарств. На рівень ОТГ ми пропонуємо обмежити 75 гектарами, на рівень області і Автономної Республіки Крим у власності громадян, юридичних осіб залишити 150 гектарів. І наступна моя поправка, я вже потім не буду брати слово, на рівні законодавчо обмежити 300 гектарів для… в межах всієї країни у власності громадян та юридичних осіб. Прошу таку логіку прокоментувати голову комітету і поставити потім поправку 563 на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету. Логіки в цій правці, як на мене, немає, тому що 150 гектарів – проти неї самі ж фермери. На 60 процентів земель фермерами, які обробляють це, об'єм орендованих земель значно більший. Правка відхилена. Дякую. Ставлю на голосування правку 563 Батенка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

слова та цифри "0,5 відсотка" замінити на слова і цифри "5 тисяч гектарів". Сьогодні всі кажуть про референдум, і в народі кажуть: можливо провести референдум, щоб провести нам референдум по землі. Тобто референдум на референдум. Можливо, і стоит це питання підняти в народі. Дякую, будь ласка, голосуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 564 правку Гнатенка. Комітетом вона відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

За-43 Рішення не прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. Навіть ваші колеги не всі підтримують цю ініціативу.

четвертому частини другої статті 130 Земельного кодексу після слова "призначення" додати слова "в межах території". Це теж важлива правка. Прошу заслухати і висловитись. Дякую. Дякую. Ставлю її на голосування. 565 правка, Гнатенко. Комітет її відхилив. Прошу визначатися та голосувати. За-47 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Бондарєв, 566-а. Народний депутат Бондарєв Костянтин Анатолійович, фракція "Батьківщина". Ще раз підтверджую, що "Батьківщина" проти перетворення землі у товар, і продаж української землі не на часі під час воєнних дій.

що сукупна площа ділянок у межах України у власності одної особи складає 0,5 відсотка земель України, а це 214 тисяч гектарів в одні руки. Я хочу сказати, що це повернення кріпацтва в Україні. Якщо ми вводимо, що сукупна власність може бути 500 осіб, банки можуть і іноземці бути власниками, я вносив правку – 300 гектарів максимум, її, на жаль, не проголосували. Ви повертаєте кріпацтво в Україну. Дякую. Ставлю на голосування правку 566 Бондарєва. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-50 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Гнатенко, 567-а. 567 правка, народний депутат Гнатенко, "Опозиційна платформа - За життя". Прошу внести правку в абзац четвертий частини другої статті 130 славнозвісної Земельного кодексу і викласти її таким чином, щоб в межах території України не повинна перевищувати 5550 гектарів земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва або ведення фермерського господарства. Дякую. Прошу винести на голосування.

третього частини другої статті 130 Земельного кодексу і, власне, ця поправка сьогодні багато в чому підтримується людьми. В ці хвилини в Сєвєродонецьку збираються фермери і аграрії Луганщини з вимогою не допустити ухвалення цього закону. Дозволю собі зацитувати: "Ми, аграрії Луганщини, які одні з перших в тому буремному 14-му році надали допомогу Збройним Силам України, організували харчування, ремонтували вщент зруйновану техніку, одягали хлопців, але сьогодні все забуто, сьогодні багато з нас сіють і збирають під кулями, бо мають велику відповідальність перед своїми людьми, перед своєю країною. Ми бачимо порушення конституційних норм. Виконайте конституційну норму, запитайте у людей". Вимагають фермери, аграрії Луганщини.

За-58 Рішення не прийнято. Наступна правка. 571-а, Павленко. Так, шановний пане Голово, шановні народні депутати! Юрій Павленко, "Опозиційна платформа - За життя". Власне, моя правка стосується необхідності запровадження цього закону лише після всеукраїнського референдуму. І саме ці вимоги сьогодні люди під стінами Луганської ОДА, а це Любов Полякова, Ніна Недоля, Олена Ляскевич, Ірина Корлякова, Олександр Сліпець, Володимир Галушко, Оксана Коник, Сергій Ходов, Ігор Литвин, Олександр Жувака, Сергій Паюнов, Паюнов, Світлана Шевцова, і сотні інших жителів, які кожен день переживають війну, сьогодні звертаються до вас. Не ухвалюйте цей закон без урахування їхньої точки зору. Не ухвалюйте закон, ігноруючи точку місцевого самоврядування, точку об'єднаних територіальних громад, запитайте у людей, і лише після цього починайте розгляд земельного питання, яке стосується кожного громадянина нашої держави. Дякую. Дякую. Я ставлю на голосування 569 правку Павленка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись і голосувати. За-62 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка Павленко, 570-а. Юрій Олексійович, все ж таки по правці, тому що ви регіони називаєте, а там в правці їх немає. Якщо можна, дотримуватися Регламенту. Дякую.

народні депутати, шановний український народе! Власне, ця поправка так само стосується необхідності проведення референдуму і відповідних змін до статті 130 Земельного кодексу України. І саме на референдумі… І зараз до мене звертаються представники аграріїв, фермери Ружинського, Андрушівського, Попільнянського районів Житомирської області. Як бачимо, сьогодні проти цього закону об'єдналась вся Україна: Луганщина, Житомирщина, Львівщина, Кіровоградщина, Полтавщина. Всі вимагають референдуму. прошу зняти з розгляду цей закон, оголосити референдум і лише після цього перейти до вирішення земельного питання. Дякую.

Ця правка так само вносить зміни до 130 статті Земельного кодексу і вимагає, що набрання чинності даного законопроекту відбувається після встановлення результатів всеукраїнського референдуму. І ми вчергове наголошуємо, що для вирішення цього питання необхідно почути думку людей. Бо переважна більшість сьогодні проти. Держава, а це підтверджує так званий звіт Кабінету Міністрів, не готова в цьому році до запровадження ринку землі. Тому ми вимагаємо, хай спочатку Кабінет Міністрів покаже свою здатність навести лад в земельному питанні: провести необхідну інвентаризацію, створити кадастр, надати кожній земельній ділянці номер, бо є тисячі звернень, що таких номерів немає і є просто непорядок в цих питаннях. І лише після цього перейти до розгляду питання,

За-70 Рішення не прийнято. Правка не врахована. В.В. Дякую, шановний головуючий. Мороз Володимир, 59 виборчий округ, "Опозиційна платформа - За життя". Наша фракція проти продажу землі,

після проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення".

За-64 Рішення не прийнято. Наступна правка 575-а, народний депутат Мороз. Дякую. Мороз Володимир, "Опозиційна платформа - За життя". Ще раз повторюю, що "Опозиційна платформа - За життя" категорично проти продажу землі. Єдиним джерелом влади в державі є народ. І я думаю, що як можна приймати це ганебне рішення по продажу землі в обход референдуму. Я прошу підтримати поправку 573. Не повинна перевищити 5 тисяч гектарів в межах держави. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 573 правка народного депутата Мороза. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Шановний головуючий, моя правка містить декілька частин, кожна з яких має власне правове значення. Тому відповідно до частини шостої статті 45 Регламенту прошу прийняти процедурне рішення про розгляд і голосування кожної з окремих частин, окремо.

не буде схвалено рішення про вільний продаж та купівлю земель сільськогосподарського призначення, то дія заборони на купівлю та продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних паїв, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження…". Ставиться на голосування 574 правка народного депутата Мороза. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Я все ж таки наполягаю, пане головуючий, на тому, що мої поправки містять декілька частин, кожна з яких має власне правове значення. То відповідно до частини шостої статті 45 Регламенту прошу прийняти процедурне рішення про розгляд і голосування кожної із моїх

Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: "Угоди (у тому числі довіреності), укладені до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв), є недійсними з моменту їх укладення". Дякую. Прошу проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування 575 правка народного депутата Мороза. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. Наступна правка 576 народного депутата Мороза. Пане головуючий, я все ж таки наполягаю на тому, що мої правки містять декілька частин, кожна з яких має власне правове значення. Тому відповідно до частини статті 45 Регламенту прошу прийняти процедурне рішення про розгляд і голосування кожної із її окремих частин окремо.

установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення". Прошу підтримати. Скажіть, будь ласка, які саме частини саме в конкретно взятій правці ви мали на увазі щодо голосування окремо? Включіть мікрофон, народному депутату.

Переходимо до голосування за правку. 576 правка народного депутата Мороза. Прошу визначатись та голосувати. За-66 Рішення не прийнято. Правка не врахована.

Підтримка законопроекту номер 2178-10, а ми з вами добре розуміємо, це завуальована форма здачі національних інтересів. Цей проект веде до розширення масштабів земельного рейдерства і до обезземелення українських селян. Зараз майже всі виробники сільськогосподарської техніки відзначають велике падіння спросу на довгострокове обладнання. Представники села не розуміють, що їх чекає завтра, і не зважуються вкладувати майже

За-66 Рішення не прийнято. Наступна правка 579, народний депутат Пономарьов. Будь ласка, ваша чергова правка. наполягає на тому, що без проведення народного референдуму не можна приймати Земельний кодекс. Знову наголошую на своїх правках. Всі уточнення спрямовані на унеможливлення здійснення маніпуляцій на місцях після прийняття цього закону. Зрозумійте, життя по новому Земельному кодексу... жити буде не тільки уряд, й уся країна, кожен громадянин. Тому і приймати рішення, яким має бути цей кодекс, повинні всі українці. Ми повинні приймати закони з чіткими формулюваннями.

Ставиться на голосування 579 правка народного депутата Пономарьова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Я розумію, що дуже зручно, маючи більшість, ігнорувати думку інших та не підтримувати будь-які інші правки до кодексу. Але зрозумійте, що може у цьому залі ви є більшість, але на вулиці більшість громадян країни проти відкриття ринку землі без референдуму. Та вони не розуміють, чому їх не чують. Перш ніж приймати такі рішення, ми повинні забезпечити на практиці захищеність права власності на майно, на землю, врожай, корпоративні права за фізичними та юридичними особами. Для цього треба вдосконалювати законодавство, покращити роботу правоохоронних органів та судової влади. На жаль, поки в Україні діють схеми із віджимання власності. Ні про який ринок землі говорити не можна. Питання з випадками рейдерства в країні так і не… За-61 Рішення не прийнято. Наступна правка 581, народний депутат Пономарьов. 13:01:22 Я багато спілкувався з фермерами і з селянами. Усі впевнені, що у той час, коли на сході ідуть воєнні дії, ухвала рішення про продаж землі – це велика помилка. Землю буде продано не за ринковою ціною, а вторговане за безцінок. Бюджет швидко та, скоріше всього, безглуздо витратить отримані від продажу землі а країна назавжди залишиться без головного стратегічного ресурсу. Саме тому вкотре пропоную статтю 130 Земельного кодексу доповнити абзацом: забороняється внесення права на земельні частки, паї до статутних капіталів господарств, товариств, передачу у власність шляхом продажу та встановлення до всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться 581 правка народного депутата Пономарьова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-63 Рішення не прийнято. Наступна правка 582 народна депутатка Королевська Наталя Юріївна. Шановні колеги, шановні присутні! "Опозиційна платформа - За життя" виступає категорично проти продажу української землі. Ми наполягаємо на проведенні всеукраїнського референдуму. Шановні "слуги народу", не бійтеся, не бійтеся спитати у людей, що вони вважають сьогодні правильним рішення. Нам краще за всіх скажуть люди, як потрібно зараз прийняти рішення. Тому ми звертаємося до вас, щоби не втрачати марно часу, не сплачувати гроші, заробітні плати депутатам, які сидять і виключно кнопкодавлять зараз для того, щоб ці гроші відправити на всеукраїнський референдум, спитати у людей та потім приймати вже, дійсно, важливе рішення. Ми наполягаємо на тому, що зараз об'єднати зусилля та запобігти варварському використанню українських земель. Прошу проголосувати цю поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Наталія Юріївна. Тільки поправка трошки про інше. Але я ставлю на голосування 582 поправку народної депутатки Королевської. Прошу визначатися та голосувати.

Народний депутат Гнатенко, 49 виборчий округ, Донецька область. Прошу розглянути поправку саме в такому розрізі: в абзаці сьомому частини другої статті 130 Земельного кодексу України після слів "а також для примусового відчуження земельної ділянки" додати слова "у судовому порядку". Це дуже важливо, і прошу це питання теж врегулювати

Не наполягає. 585-а. Народний депутат Мейдич. Не наполягає. 586-а. народний депутат Батенко. Тарас Іванович, будь Т.І. Шановні друзі! Наша позиція, депутатської групи "За майбутнє" полягає в наступному, що ми повинні відстоювати максимальне обмеження концентрації земель сільськогосподарського значення в руках декількох олігархічних груп та іноземних груп і компаній. І ми повинні зробити всі законодавчі обмеження як на рівні держави, так і на рівні області, ОТГ і окремих невеликих, захисту захисту невеликих українських фермерських господарств. І наша позиція, що на рівні України, в цілому України ми повинні врахувати обмеження на рівні 300 гектарів для наших невеликих фермерських господарств. І прохання залу цю позицію підтримати. Дякую. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. Німченко. Я хочу дуже просити, оскільки нас лишають заробітної плати, якщо ми не голосуємо, то, будь ласка, голова комітету, ви повинні відповідати – це елемент голосування, це ваш обов'язок і бути на кафедрі. Якщо у вас хвороба, давайте ми почекаємо, чи у вас є заступник. А тепер стосовно поправки. Я хотів би, щоб ви все-таки відповіли, ви як голова комітету як голова комітету скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день яке природне джерело існування нашого суспільства чи існування нашого народу, крім землі? І друге. скажіть, будь ласка, землю дають в оренду людям у гектарах, а продавати будуть у кубах чи ні? Будь ласка, дайте відповідь. Василь Іванович, я просто хочу нагадати, що в нас не передача "Клуб веселых вопросов", а треба як би по цьому, по питанню доповідати. Будь ласка, хочете – можете відповісти, хочете – ні, але все-таки я прошу дотримуватися пункту 5 статті 120 Регламенту Верховної Ради України. Будь ласка. СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Василь Іванович, при всій повазі, правка абсолютно про інше і правка відхилена. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування 587 правка народного депутата Німченка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. Наступна правка 588, народний депутат Мазурашу. Не наполягає. Наступна правка 589, народний депутат Дубнов. Не наполягає. Наступна правка 590, народний депутат Заблоцький. Наполягаєте? Не наполягає. Наступна правка 591, народний депутат Тимофійчук. Не наполягає. Наступна правка 592, народний депутат Кабаченко, будь ласка. Немає. Є, да? Вставте карточку, ваш мікрофон не працює. Будь ласка. В мене пише, шановний народний депутат Кабаченко, ваш мікрофон не ввімкнутий, бо немає карточки. Будь ласка, включилось. Працює, говоріть. Працює мікрофон, все чути. В Законі України про статус народного депутата, стаття 1: народний депутат є представником українського народу. Так от, український народ дав 72 відсотки голосів проти відкриття ринку землі. Якщо з якоїсь причини ви не довіряєте цій цифрі, проведіть, будь ласка, референдум та отримайте чітку відповідь все-таки, скільки ж українців проти відкриття ринку землі у тій редакції, яку ви пропонуєте. По суті правки. Внесення змін до абзацу чотири частини другої статті 130 – повністю його виключити, а саме виключити положення про те… Дякую. 592 правка Кабаченка комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. Правка не врахована.

Наполягаю на своїй поправці, як і вся фракція "Батьківщина", наполягає на головному, що ринок землі, а, по суті, розпродаж землі, який в цьому законопроекті представлений і нав'язується громадянам України, суперечить національній безпеці нашій державі. Ми уважно продивились, що роблять розвинуті європейські країни. І я сьогодні, шановні громадяни України, вас інформую, що робить Фінляндія – країна, яка найменш корумпована в Європі. Вони з початку цього року зараз обмежують продаж землі іноземцям. Вони зараз запровадили зміни в законодавстві, надавши повноваження міністру оборони, повторюю, міністру оборони Фінляндії, обмежувати і забороняти продаж землі, якщо вона продається іноземцям. Де такі повноваження в українського народу? Де така національна безпека на нашій землі? Нам треба найкращий досвід, а не латифундисти і олігархи на українській землі. Ми проти такого підходу, який пропонується зараз владою. Дякую. Ставлю на голосування 597 правку, Наливайченко. Комітет її відхилив. Прошу визначатись та голосувати.

передбачає, що одна особа не може володіти сільськогосподарськими землями України в межах нашої держави більше ніж 0,05 відсотків земель сільськогосподарського призначення України. Я хочу нагадати, що комітет пропонує норму, відповідно до якої одна особа не може володіти більше ніж 10 тисячами гектарами землі сільськогосподарського призначення, при цьому ідеться як про фізичну особу, так і про юридичну В цьому контексті у мене запитання і прохання до голови комітету прокоментувати, що буде відбуватися з землями, які зараз працюють на великі агрохолдинги, такі як Kernel, UkrLandFarming і так далі, які обробляють від 400 до 600 тисяч гектарів землі? Прошу підтримати мою поправку і поставити її на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 598 правку Пузанова.

11 статей, не регулює і не встановлює ніякі обмеження по оренді. Підприємства, які ви назвали, як і інші, працюють в основному за рахунок оренди. Тому нічого не буде відбуватися. Будуть працювати в конкурентних умовах. ГОЛОВУЮЧИЙ. Переходимо до голосування. 598 правка Пузанова відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. Поправка не врахована. 599 правка, Красов. Не наполягає.

Ми з вами розуміємо, що власність землі повинна бути прозорою. Прозорість починається з інвентаризації. Запевняю вас, що зараз ми робимо велику помилку. Неможливо відкривати ринок землі, не розуміючи, який його обсяг. Не можна відкривати ринок землі до того, як усі громадяни отримали можливість скористатись своїм конституційним правом на її отримання. Я впевнений, що такі ж листи, як я, отримали отримали від мешканців Запорізької області з вимогою призупинити відкриття ринку землі, отримали усі нардепи. Зараз ви нехтуєте довірою людей, ігноруєте їх думку, не чуєте їх. Дякую. Ставиться на голосування поправка 601 народного депутата Пономарьова. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. Рішення не прийнято. Правка не врахована. За - 60. 602 правка, Пономарьов. Те, що сьогодні відбувається в цьому залі, це вигідно транснаціональним корпораціям та валютним фондам, які лобіюють найскоріше прийняття такого закону. Але це невигідно Україні і невигідно українцям. Ми ризикуємо опинитися в ситуації вождів індіанських племен, котрі за бусы віддавали землі пращурів, позбавляючи майбутнього своїх дітей. Малі та середні сільгосппідприємства не зможуть вижити та конкурувати з великими агрохолдингами, тим більше з іноземним капіталом. Такої ж думки дотримуються і провідні експерти-економісти. Тому пропоную дослухатись до думки людей та підтримати правки щодо проведення всеукраїнського референдуму. Дякую. 602 правка Пономарьова. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-63 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 603, Пономарьов Олександр Сергійович. 13:18:12 Зараз по всій країні громадяни України протестують проти планів влади дозволити продаж землі. Мітинги і акції протесту постійно йдуть під стінами парламенту, майже постійно. У всіх областях України аграрії, фермери, селяни, власники земельних паїв… наділів, заявляють про загрозу рейдерських захоплень і свого бізнесу і бояться втрати своїх земельних паїв. Жителі українських міст вимагають забезпечити їхнє право на земельний наділ, до відкриття ринку землі. На сьогодні лише 7 процентів українців мають пайові наділи. І навіть якщо вони бажають скористатися правом розпорядження своїм майном, то це потребує прийняття окремих рішень, а не відкриття усього ринку землі. два 130 статті Земельного кодексу України викласти в редакції: "Термін "близькі родичі чи члени сім'ї" використовується у значенні… Переходимо до голосування за 603 правку Пономарьова. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

Наша фракція "Опозиційна платформа - За життя" виступає проти прийняття таких доленосних рішень на скору руку, під тиском зовнішніх монополій. Сильні країни до себе чужих не пускають, захищаючи своїх жителів та виробників. Запустити цивілізований ринок землі без концепції та стратегії аграрного розвитку в Україні неможливо. Так селян знищують агрохолдинги, і без державної підтримки українське село взагалі може припинити своє існування. Я впевнений, що такі важливі для країни рішення може приймати тільки сам український народ на всеукраїнському референдумі. Дякую. 604 правка пана Пономарьова. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-59 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 605 правка, Пономарьов. Колеги, ми продовжуємо демонструвати повну байдужість як до думки українців, так і до слушних зауважень, які допоможуть покращити норми цього закону. Я наполягаю, що лише референдум має визначити долю ринку землі. І закликаю всіх колег, дайте можливість висловитися нашим виборцям. Статтю 130 України доповнити: "Угоди, які були укладені під час дії заборони на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до проведення результатів всеукраїнського референдуму…" і далі за текстом. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування 605 правку Пономарьова. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

О.С. Звертаюсь ще раз до парламентської більшості. Я хочу, щоб ми зрозуміли, що ми робимо. Нас примушують розпродати українську землю, вимусити людей віддати людей їхню власність та перетворити українського селянина фактично на батрака. Саме це сьогодні відбувається у нас в сесійному залі. І ми вимагаємо проведення референдуму і голосування за наші правки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 607 правку Пономорьова. Комітетом не підтримана. Прошу голосувати та визначатись.

ще раз вимагаю захистити селянина, який після відкриття ринку землі може потрапити під дію шахраїв. Ми наполягаємо заборонити внесення права на земельну частку або пай до статутних капіталів господарських товариств до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму. Адже це відкриває шляхи до земельного рейдерства, і ми повинні це передбачити. У своїх правка пропоную, по-перше, в абзаці один частини другої статті 130 Земельного кодексу України слова "пов'язаних осіб" замінити словами "особи, які є близькими родичами та членами сім'ї". Дякую вам.

Прошу внести 609 правку, слідуючі коректировки. Абзац п'ятий частини другої статті 130 Земельного кодексу взагалі виключити. Взагалі-то наша фракція "Опозиційна платформа - За життя" проти цього рейдерського закону, який підштовхне все селянство в своїх населених пунктах і ліквідує взагалі українське село. За якісь грошові знаки Україна залишиться без основних засобів на виробництво. Я прошу це питання розглянути і винести на голосування. Ставиться на голосування 609 правку Гнатенко. Комітет її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-63 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 610 правка, Солод. Дякую, Дякую, шановні колеги. Ми з вами вже пройшли 610 поправок, і я вже впевнена, що кожен з вас майже починає, починає розуміти, що якщо українська земля буде зараз продана міжнародним спекулянтам, назад ми її вже ніколи не повернемо. І ми вважаємо, що народні депутати, не важливо, чи то від монобільшості вони, із будь-якої фракції, вони не мають права вирішувати питання таке важливе, таке історичне для нашої країни питання. І тому ми наполягаємо, що це питання можна вирішити виключно на всеукраїнському референдумі, що громадяни нашої країни мають право не тільки на вибори ходити, не тільки слухати передвиборчі обіцянки, а вони мають право йти на референдум та приймати рішення доленосне для нашої країни. Прошу поставити цю поправку на підтвердження. Наталія Юріївна, я ще раз хотів би наголосити, що хотілось би по правці розуміти позицію. (Шум у залі) Почекайте, почекайте! Я про референдум зрозумів. Абзац тринадцятий пункту 1 виключити – він чого стосується, Наталія Юріївна?

Н.Ю. ...всеукраїнський референдум, ми не маємо права вирішувати питання щодо кадастру, розподілу та об'ємів земельних ділянок, які ви пропонуєте зараз продавати. я так розумію, що він стосується переважного права статті 130 в першій редакції. Комітетом відхилено. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Тарасович. Переходимо до голосування. 610 правка Наталії Юріївни Королевської. Комітет вважає, що неможливо її підтримати. Прошу визначатися та голосувати.

фактично іде мітинг, великий мітинг за Трудовий кодекс, проти того, щоби закривали малокомплектні школи, проти того, щоби уряд безпосередньо зменшував освітні субвенцію на такі школи. Під Офісом Президента стоять малі підприємці, під Офісом Президента стоять в тому числі і аграрії. І у мене таке складається враження, що після прийняття цього закону ви не тільки не будете виходити на вулицю, ви будете спілкуватися з будь-ким, хто сьогодні підпадає під неправильну політику, яка сьогодні провадиться. Тому, звичайно, хотілося б більш детальної і змістовної дискусії в цьому залі щодо Закону про ринок землі. І повірте, ми подавали ті правки, які можна було скомпонувати таким чином, щоби було найменше негативу від прийняття цього закону, щоб це був не прохідний двір… Переходимо до голосування. 612 правка Івченка. Прошу визначатися та голосувати.

Дякую, пане Голово. Але 613 правку треба розглядати в контексті всіх моїх інших правок, бо у відриві вони виглядає не зовсім логічно. Всі мої інші правки про те, що спочатку референдум, а потім закон. Друге. Якщо українці на референдумі скажуть "так", то треба продавати землю лише українським фермерам, які працюють на цій землі. І не більше, як 500 гектарів в одні руки. І тоді питання пов'язаних осіб не має жодного значення в такій конструкції. Тому що якщо фермерська сім'я готова взяти трошки більше землі і може її обробляти, то тоді пов'язані особи не грають ролі. Якщо ж залишається концепція грабіжницька, запропонована комітетом і яка підтримується більшістю, іноземним банкам – без обмежень, коли з'являються юридичні особи, через які іноземці будуть контролювати українську землю, то тоді, звичайно, пов'язаних осіб треба залишати. Тому… Але я прошу підтримати мою правку. Дякую. Ставлю на голосування 613 правку народного депутата Власенка. Прошу визначатися та голосувати. Підтримали 72. Рішення не прийнято. Правка не врахована. Покажіть по фракціях. Наступна правка 614, Завгородній. ЗАГОРОДНІЙ Ю.І. Дякую, Дмитре Олександровичу. Дійсно це питання, яке ми обговорюємо в залі, воно хвилює всіх громадян України. І до нас звертаються, дзвонять, пишуть громадяни України з цього питання. Наприклад, от інформація: "Слуги народу" спішать відкрити ринок землі, а з цим поспішати не треба. Земля – це все, що в нас залишилось. Тому потрібний закон виважений, щоб був чіткий контроль, а не бажання швидко нажитися, продавши все. Якщо поспіхом приймається закон, то від України залишиться лише назва та історична згадка – і не більше". А тепер щодо правки. Я пропоную абзац другий частини другої статті 130 виключити виключити із тексту посилання на Податковий кодекс у питанні визначення терміну "пов'язані особи". Дякую. Дякую. Ставлю на голосування правку номер 614 Загороднього. Прошу визначатись та голосувати.

шановні колеги, ще раз звертаю увагу головуючого, що нами не дотримується стаття 119, 120, 121 Регламенту щодо постатейного розгляду законопроекту і постатейного голосування. У зв'язку з тим, що ви не дали договорити народному депутату Морозу по 576 правці, то я скажу, що вона складається з двох частин, які мають окреме правове значення. Перше: це замінити показник "0,5" на "0,2", а другий – це доповнити статтю. Тобто якщо народний депутат України вимагає поставити процедурне голосування і розглянути по частинах, я дуже просив би вас все ж таки ставити. Для цього потрібно 150 голосів, і це абсолютно нескладна процедура. Стосовно моєї поправки. Вона дуже серйозна і складна, і тому я просив би збільшити мені час. Але я пропоную виключити взагалі абзац другий цієї статті. Дякую. Дякую, Михайло Миколайович. Я впевнений, що Володимир Вікторович, він сам зможе відповісти на запитання і коли буде наступна правка. А щодо вашої правки, обов'язково ставлю її на голосування Правка номер 615 народного депутата Папієва. Прошу визначатись та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Тарута, 616 правка. Сергій Тарута, фракція "Батьківщина". Цією правкою уточнюється, що порушення вимог щодо набуття у власність сільгоспділянок понад встановлену площу тягне за собою не просто примусове відчуження земельної ділянки, а відчуження на конкурсних засадах. Таким чином ми запровадимо справедливий розподіл тих земель, які недобросовісні набувачі придбають собі понад встановлених граничних розмірів. Прозорі і справедливі процедури підвищать довіру наших громадян і до народних депутатів, і до всієї державної системи. Україна потребує проведення виваженої, те, що я казав постійно, земельної реформи. Нам потрібно впровадити комплекс законодавчих і організаційних заходів для зміни системи власності на землю

За-74 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка, Кальцев, 617-а. Володимир Кальцев, Запоріжжя. Дякую, Дмитро Олександрович, за надане слово. Правка, розумію, буде відхилена. Це правка про те, щоб виключити абзац п'ятий частини другої статті 130 Земельного кодексу. Але, повертаючись до розмови, хотів би все ж почути, пане Миколо, якщо все ж таки зменшити термін "утримування земельних ділянок банками до 6 місяців", ми зможемо запобігти цілому ряду факторів, які не дозволяють тоді на цьому ринку працювати спекулянтам. Як ви думаєте, і в чому сенс того був, щоб дати банкам 2 роки на те, щоб реалізувати земельну...

Зважаючи, що положення проекту значною мірою стосується обмежень змісту і обсягу право власності на землі сільськогосподарського призначення і мають на порушення статті 58 Конституції України зворотну силу, застосування інституту конфіскації земельної ділянки може призвести до припинення діяльності сільськогосподарських підприємств, учасниками, акціонерними членами, які є іноземці, або іншої юридичної особи, які в свою чергу неправомірно набули таке право більше ніж рік тому. Відсутність належного унормування, у тому числі суспільних відносин, що виникли до набрання чинності законом, може призвести до порушення статті 14 України, яка гарантує право власності на землю. Це право набувається і реалізується громадянами і юридичними особами та державою виключно і відповідно до закону. Прошу мою правку поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 619 правку Христенка. Вона не підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-66 Рішення не прийнято. Шкрум, 620 правка. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Дякую, колеги, за можливість виступити. Насправді і 620-а, і 621-а правки стосуються схожого питання і їх треба читати в комплексі з іншими моїми правками. Тобто головна позиція фракції "Батьківщина", Юлії Тимошенко і моя особисто – це 500 гектарів землі в одні руки і пріоритет для тих, хто на цій землі працює, хто її орендує і хто фактично буде нам створювати малий фермерський клас. А не для величезних агрохолдингів ще й з іноземним капіталом, які фактично зроблять земельну монополію. Тому я і прошу ці поправки читати в комплексі. Також, колеги, знаєте, є помилки економічні, важливі в економічному курсі, які можна буде виправляти. Ну, наприклад, ті ж самі помилки, в моєму відчуттю, по регулюванням щодо ФОПів, які сьогодні стоять під Адміністрацією Президента та Кабінетом Міністрів, ті помилки потенційні, які ще не зроблені по Закону про медіа, бо медійники сьогодні теж там стоять. Але є помилки, які дуже важко буде виправляти. виправляти. І це саме помилка щодо ринку землі. Якщо він відкривається у той спосіб, в який він на сьогодні відкривається, то дуже важко буде відкотити це назад і виправити недолугу економічну політику. Прошу поправку поставити на підтвердження. Шановні колеги, ставлю на голосування 620 правку Шкрум. Комітетом вона не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-71 Рішення не прийнято. 621-а, Шкрум. Дякую, колеги. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". І знову ми говоримо про те, що має бути правильний економічний курс на мале, середнє фермерство і на те, щоб ми створили, як в Польщі принаймні, 1 мільйон і 600 тисяч приватних фермерських господарств та малих, середніх фермерів, а не 10 найбагатших, наприклад, компаній в Україні, які будуть мати повну монополію фактично на той ринок землі, який сьогодні відкривається. І це так і станеться, це буде земельна монополія. Також, колеги, я б хотіла скористатися цієї нагодою і звернутися до колег зі "Слуги народу" та з інших фракцій і піти разом разом зі мною після 14 години, завершення нашого засідання, поспілкуватися з людьми, які сьогодні стоять під Адміністрацією Президента. Це і ФОПи, і аграрії, і медійники, і блогери, і журналісти, там велика кількість людей, які із солідарності пішли підтримати один одного по тим вимогам, в тому числі і по цьому Закону про ринок землі. Я думаю, що таке спокійне спілкування може багато в чому нам допомогти не робити тих помилок, які на сьогодні ми можемо зробити і може зробити "Слуга народу" та Президент Зеленський. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування 621 правку Шкрум. Не підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати. Дякую. Рішення не прийнято. Правка не врахована.

Я хотів би акцентувати увагу на тому, що для тих, хто тут "трещоточку" включає стосовно права держави на землю. Так якраз стаття 14 Конституції, коли веде мову про власність держави, йде питання про визначення території нашої держави, державна територія. І це те, що ви хочете продати, обрізає і обмежує матеріальну основу суверенітету як частини території. Це перше. І друге. Я хотів би сказати, що йде питання про зміни зміни в статті 13, 14. 156-а Конституції вимагає лише референдарного вирішення питання, лише через референдум, якщо стосується питання землі. Станьте, будь ласка, в фарватер конституційної діяльності, шановний парламенте України.

Прошу визначатись та голосувати.

Моя поправка стосується зміни в абзаці п'ятому частини другої статті 130 Земельного кодексу щодо терміну "пов'язані особи". Вона спрямована на те, аби не допустити концентрації великих латифундій в одних руках, не допустити і остаточно заборонити продаж землі іноземцям. Бо не секрет уже для кожного, хто слухає наше обговорення, що даний законопроект передбачає і передає можливість іноземцям купувати землю. Саме тому вчергове я хотів би зацитувати звернення людей ( щоб ви їх почули, а не ховалися) Черняхівського, Баранівського, Романівського, Малинського районів: "Ми категорично вступаємо проти продажу земель іноземним громадянам. Продаж землі іноземцям призведе до знищення України як самостійної держави та зробить українців кріпаками Почуйте людей. Прошу поставити на голосування. Нема можливості, згідно комітетської редакції, купувати іноземцям, це чітко написано. І окремо винесено питання по цьому на референдум, згідно комітетської редакції. Дякую. Ставлю на голосування 623 правку Павленка. Прошу визначатись та голосувати. За-68 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Горват, 624-а. Німченко, 625-а. Шановні колеги, ви тут в турбулентному режимі поприймали закони про мову. Привели Україну до "членкині", чи хто вона там. То я хочу вам сказати, подивіться, чому така термінологія тут є: бенефіціарні власники і т.д, і т.п. Розкажіть людям, селянам, що таке бенефіціари? Навіщо ви цей термін застосовуєте, він що, обов'язковий? Що не можна написати питання "кінцевий власник"? Тому я просив би не майте двійних стандартів. А тепер друге, стосовно конкретної поправки. Я хотів би, щоб коли застосовуються терміни у законодавчому акті, то не було такого, як є пов'язані особи. Що це за в'язка? Ми зараз знову ведемо мову про героїв тургенівського "Му-му" або про що ми ведемо тут мову? І тому пропонується, щоб воно застосовувалось, не пов'язка, а… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 625 Німченка. Комітет відхилив її. Прошу визначатись та голосувати. За-68 Рішення не прийнято. Правка не врахована. І, нарешті, ми повернулися до правок Олександра Сергійовича Пономарьова. 626-а.

При цьому місцева влада, кожна місцева влада вказує на неможливість такої реалізації у зв'язку з обмеженістю вільної землі. Я впевнений, що для проведення ринку землі потрібно знайти можливість віддати кожному українцеві земельну частку ділянку, щоб кожен міг нею розпоряджатися. Земля – це наше єдине багатство, яке потрібно цінувати, а не знищувати або швидко продавати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 626 правку Пономарьова. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

ми вже проходили це. Ми вже вкладали в ваучери, і до чого це привело? Середній житель міста вже став по суті нищим. Якщо власник паю зробить це та продасть свої декілька гектарів, отримає за них чи дві тисячі доларів, ці гроші не допоможуть вирішити якісь глобальні проблеми чи відкрити якийсь діючий бізнес нормальний. Адже продаж землі зараз може стати початком кінця існування жителів селян. Абзац другий частини другої статті Земельного кодексу України в наведеному законі України про запобігання та протидію….

Нас, депутатів Верховної Ради, та усіх громадян України запевняли, що прийняття цього надважливого для кожного українця закону відбудеться строго у відповідності до Регламенту. Буде розглянута кожна правка. Але те, що ми зараз спостерігаємо у залі, ну, це лише імітація виконання вимог Регламенту. Автори правок намагаються аргументувати свою позицію, пояснюють, чому пропонують саме такі правки, їх більшість майже не слухає, я маю монобільшість, ніхто не наводить ніяких аргументів. Правка просто вноситься на голосування із заздалегідь визначеним результатом. Ми це чудово розуміємо, але інтереси українського народу, інтереси української держави вимагають від нас не боятися виглядити смішно. І знов, і знов наголошую… Ставлю на голосування 628 правку Пономарьова. Комітетом не була врахована. Прошу визначатися та голосувати. За-60 Рішення не прийнято. 629 правка Пономарьова. Колеги, я ще раз хочу зачитати ті вимоги, які через нас, депутатів, передають українці – фермери, селяни. Це думка мешканців мого округу, і я наполягаю, аби вона була почута. Наприклад, депутати Чернігівської районної ради просять захистити інтереси територіальних громад. Я цитую: "Заявляємо про свою категоричну незгоду зі спробами, спрямованими на запровадження в Україні так званого "ринку землі", який несе в собі загрозу національним інтересам і стабільності в економіці та державному суверенітету". Тому я прошу все ж таки винести питання ринку землі на всеукраїнський референдум. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 629 правку. Не враховано комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 630 правка, Королевська. Шановні колеги, шановний пане спікеру! Я хочу вам пояснити суть поправок "Опозиційної платформи - За життя". Ми вважаємо, що на сьогоднішньому етапі Земельний кодекс ви не маєте права змінювати. Ви повинні провести референдум, і тільки після рішення на референдумі ми з вами вносимо зміни до Земельного кодексу. Той законопроект, що зараз розглядається, це збір поправок і внесення змін до Земельного кодексу. І тому моя зараз поправка, вона полягає у тому, щоб виключити абзац шостий частини другої статті 130. Це поправки носять комплексний характер. Ми хочемо знищити вашу ініціативу по розпродажу, грабежу, розпродажу України. І тому всі наші поправки цілеспрямовано направлені на проведення всеукраїнського референдуму. Прошу за цю поправку проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Обов'язково. 630 правка Наталії Юріївни Королевської. Не підтримана комітетом. Прошу голосувати та визначатися. За-60 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Шановні колеги, є пропозиція продовжити на 15 хвилин, щоб почути думку. Ні, ну, як думку не почути? Да, да, дякую вам за підтримку. Дякую, шановні колеги. Продовжуємо. 631-а, Павленко. Шановний Голово, шановний український народе, я нагадаю всім, що зараз мають починати роботу комітети Верховної Ради, де мають міністри звітуватися за свою роботу. Бо одним із ризиків запровадження цього закону в разі його ухвалення є Кабінет Міністрів України. Думаю, що ні в кого немає сумнівів в його профнепридатності. Але здавалося, що вони хоча би вміють малювати презентації

Дякую. Комітет у вас о 14:30, якщо я не помиляюся, і я впевнений, що ви встигнете за 15 хвилин відвідати. Ставлю Ставлю на голосування 631 правка Прошу визначатися та голосувати. Дякую, Сергій Володимирович, за підтримку пропозиції щодо продовження. Дякую.

якщо ви не довіряєте соціології, якщо ви не довіряєте тому, що 72 відсотки українців категорично проти виступають відкриття ринку землі, то у вас є дуже гарний шанс прямо зараз вийти на вулицю, де зібрались мітингувальники, задати їм запитання, а чому вони не підтримують ваші надто популярні ініціативи. Я думаю, що вони вам нададуть дуже чіткі відповіді, і ви ці відповіді сприймете і відкладете розглядання цього законопроекту. По суті правки. Моя правка носить виключно технічний характер і полягає в тому, що вносяться зміни до абзацу 6 частини другої статті 130 Земельного кодексу України: замість терміну "бенефіціарний власник", який не існує в українському законодавстві, треба прописати "кінцевий бенефіціарний власник". Будь ласка, будьте професіоналами. Дякую. Ставлю на голосування правку Кабаченка, 632 правка. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

цю правку теж не можна розглядати без контексту інших моїх правок. Тому що я ще раз підкреслюю, мої правки скеровані на те, що спочатку референдум, запитати у власника – українського народу, і якщо він скаже "так" на референдумі, то тоді приймати закон, як це передбачено 14 статтею Конституції. Але тоді продавати землю лише українським фермерам, тим, які працюють на цій землі, і не більше ніж 500 гектарів в одні руки. Але в українського фермера немає і не може бути бенефіціарного власника. А відтак я прошу виключити це поняття із термінологічної частини цього законопроекту. Ще раз підкреслюю: спочатку референдум, потім, якщо український народ скаже "так", то продаж лише малим і середнім фермерам, які працюють на цій землі, не більше ніж 500 гектарів в одні руки. Дякую. Прошу підтримати поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. 634 Власенка правка. Не врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

Ви знаєте, в деяких питаннях позиція "Опозиційної платформи - За життя" і партії "Слуга народу" співпадає. Ми виступаємо за те, щоб питання української землі розглядалося лише на референдумі. У вашій же програмі, з якою ви йшли на вибори, слово "земля" взагалі відсутнє, зате є положення: виробити механізм впливу громадян на дії влади шляхом українського референдуму. Тому ми пропонуємо зняти з розгляду цей законопроект, розглянути законопроект у Верховній Раді про український, всеукраїнський і місцевий референдуми, зареєстрований "Опозиційною платформою - За життя", провести референдум і тоді визначати долю української землі. А щодо поправки, то я пропоную 635 поправкою: "Термін "бенефіціарний власник" замінити терміном «кінцевий бенефіціарний власник". Це формулювання є більш коректним, оскільки в сучасній юридичній… Ставлю на голосування 635 правку, вона відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-59 Рішення не прийнято. Пузанов, 636-а. Дякую, шановний головуючий. Шановні колеги, правка, яку я пропоную, вона носить технічний характер. Спрямована вона на вдосконалення термінологічного апарату цього закону. І вона передбачає введення поняття, терміну "істотна участь". Такі правки, вони покликані зменшити можливості для маніпуляцій різними особами, в тому числі іноземними, із структурою власності і завдяки цьому отримання під контроль великих, надзвичайно великих масивів землі сільськогосподарського призначення. В минулий раз, коли голова комітету коментував мою поправку, він згадав про те, що великі агрохолдинги в Україні в основному використовують українську землю сільськогосподарського призначення на правах оренди. Так от я хочу сказати, що загальновідомо, і це особливо не приховується ніким, що такі агрохолдинги використовують якраз різні структури власності, різні, до сотні іноді підприємств, для того, аби приховати свій власний… Переходимо до голосування за правку 636, Пузанов. Прошу визначатись та голосувати.

поняття ланцюга володіння корпоративними правами. Прошу підтримати цю правку та проголосувати, шановний пане головуючий. Прошу підтримати. Ставлю на голосування правку 637 Пузанова. Не врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-61 Рішення не прийнято. Папієв, 638-а. Шановні народні депутати України, підходить до завершення ранкове планерне засідання, і я звертаюся перш за все до громадян України. Ви бачите, що фактично фракція "Слуга народу" відсторонилася від серйозного розгляду цього законопроекту. Голова комітету уникає надавати коментарі стосовно того, чому невраховані всі пропозиції народних депутатів України. І фактично ви не готові до серйозної роботи і серйозної дискусії з нашою фракцією "Опозиційна платформа - За життя". На жодне запитання, на жодну правку ви не знайшли жодної нормальної, врозумливої відповіді. Саме тому ми пропонуємо... я в своїй правці пропоную абсолютно прості речі, щоб ми інші терміни використовували в тих значеннях, які використовуються в Цивільному і Господарському кодексі. Поясність мені, будь ласка, в чому моя правка некоректна і чому ви її не врахували. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 638 Папієва. Правку Папієва, вона не підтримана, на жаль, комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-60 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 639 правка, Качний. Шановні колеги, шановні громадяни України, ми бачимо, що практично рішення вже прийнято, ніхто не хоче чути ні голос українців, ні голос народних депутатів, які мають окрему думку від думки "Слуги народу". Бачимо, що рішення приймаються не в цій залі, а тут тільки виконуються. 639 правка. Абзац Абзац другий частини друга статті 130 Земельного кодексу України я пропоную викласти в наступній редакції: "Термін "бенефіціарний власник", тобто контролер, вживається відповідно до нормативно-правових актів". Дякую.

За-52 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Тарута. Не наполягає. Кальцев.

Шановні колеги, ну, по-перше, моя правка стосувалась пункту, який в редакції затвердження комітету був абсолютно інакше викладений. Тому що мова йде про максимальну кількість землі, яка може бути в одних руках. Ми подавали правку, яка обмежувала кількість землі у відсотках, так, як це було в першому варіанті. Зараз це змінилось на гектари. Відповідну правку до другого читання, очевидно, ми подати не могли. Тому і наполягаємо на тому, щоб закон було винесено на повторне перше читання, так як цього вимагає загалом наше законодавство і наша практика. Тому що ми не можемо взяти участь в обговоренні цієї правки. Очевидно, я на цій правці не наполягаю. Тому що комітет змінив сам підхід! Змінив незаконно, фальсифікуючи закон. І "Європейська солідарність" вимагає на тому, щоб закони в українському парламенті приймались виключно відповідно до українського законодавства і всі депутати могли подати свої правки до тієї редакції, яку попередньо бачили, а не яку таємно затверджує комітет. Дякую. Ставлю на голосування правку 642 Княжицького. Комітетом не підтримана. Прошу голосувати та визначатись.

оголосити свою правку. І 643 правка: в абзаці восьмому частини другої статті 130 Земельного кодексу слова "Кабінетом Міністрів України" замінити на слова "Верховною Радою України". Шановні депутати, цей закон, який сьогодні ми приймаємо, зараз розглядається на Верховній Раді, є найважливішим за всю історію незалежності України. І прийняття його це, можливо, буде стосуватися як держзрада. Його треба дуже зважено прийняти і розглянути всі можливі правки. Взагалі-то ми проти цього закону і пропонуємо нас підтримати. Ставлю на голосування 643 правку. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

слова "відповідності набувача або власника земельної ділянки вимогам, визначеним цим кодексом для набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення" замінити словами "щодо дотримання граничної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності громадян та юридичних осіб України". Прошу розглянути та прийняти цю правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 644 правку. Вона не підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

Гнатенко, 49 виборчий округ. Ми просимо врахувати наші пропозиції в такій частині, це стосується другої частини статті 130 теж Земельного кодексу. Додати абзац дев'ятий такого змісту: "Контроль за дотриманням вимог земельного законодавства для набуття у власність земельних ділянок сільгосппризначення здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду або контролю в агропромисловому комплексі".

Ставлю на голосування правку 645 Гнатенка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-51 Рішення не прийнято. Гнатенко, 646 правка.

"Частина друга цієї статті кодексу набуває законної сили після офіційного оприлюднення результатів всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земельних ділянок сільгосппризначення". Ми ще раз звертаємося до референдуму. Будь ласка, зауважте… Ставлю на голосування правку 646 Гнатенка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-47 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Христенко, 648 правка. НІМЧЕНКО В.І. Шановні колеги, перш за все, я до юридичних сил "Слуги народу", там багато дуже адвокатів. То я хочу вам сказати про те, що на сьогоднішній день, сьогодні чи завтра, чи на тій неділі Конституційний Суд буде виносити рішення, є на розгляді справа, чи потрібен референдум, по суті, може винести Конституційний Суд. Скажіть, будь ласка, те, що ми зараз крутимо, те, що дехто на глині, то що це буде з цього виходити? І другий фактор, про що я хотів би сказати, що теж стосується і адвокатів. Я маю на увазі, що на сьогоднішній день вже порушена кримінальна справа стосовно того, що сам факт порушення ідеї розпродажу землі іноземцям це є зрада Батьківщині, стаття 111 Кримінального кодексу. Підпис під законом це є суб'єктність скоєння цього злочину. Тому я хотів би знати про це. Спасибі. А поправку – підтримати. Дякую. Підтримувати, якщо ви не заперечуєте, будемо вже на наступному на вечірньому засіданні. Тому що ранкове засідання Верховної Ради України… Шановні колеги, ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую.